Nastavljamo sa 16. sjednicom. Kao što je najavljeno prelazimo na – - Konačni prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, drugo čitanje, P.Z. br. 423 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Ovaj ćemo prijedlog zakona raspraviti sukladno odredbama Poslovnika koji se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za turizam, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednicama. Amandmane je podnio Klub zastupnika IDS-a. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, gospodin Dražen Bošnjaković. Izvolite. uvažene zastupnice i zastupnici. Pred vama je Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, dakle u drugom smo čitanju. Ono što smo već i u prvom čitanju rekli ukratko bih ponovio, iznimno bitan zakon, ovim zakonom reguliramo titulara vlasništva, dakle na gotovo 100 milijuna kvadrata zemljišta turističkog i ostalog građevinskog koje nije procijenjeno, a nije dakle niti ušlo u temeljni kapital u postupku pretvorbe i privatizacije. Ne moram govoriti o kakvom se kapitalu radi, ne moram govoriti o važnosti da reguliramo titulara vlasništva na ovom zemljištu. Kada reguliramo titulara vlasništva, tada ćemo imati puno jasniju sliku u samoj praksi, imat ćemo mogućnost da trgovačka društva mogu svojim zemljištem upravljati, da mogu investirati, da mogu na ono što privedu kao svoje vlasništvo, što u zemljišnim knjigama i ostalim registrima upišu kao svoje vlasništvo, moći će na tom vlasništvu poduzimati sve one radnje koje su mu potrebne za eventualne investicije, od zasnivanja fiducijarnog vlasništva, zasnivanja hipoteka na takvom zemljištu i to je ono što mi želimo ovim zakonom. Osnovna načela u odnosu na prvo čitanje zakona doista nismo mijenjali. Turističko zemljište dijelimo na ono zemljište u kampovima, i dijelimo na ono zemljište na kome su izgrađeni hoteli i druge turističke građevine. Što se tiče vlasničkopravnih odnosa, prijedlog zakona je da ono zemljište koje nije procijenjeno i nije ušlo u temeljni kapital, a nalazi se u prostornim dokumentima i u naravi kao kamp, to zemljište bi postalo vlasništvo Republike Hrvatske. Ukoliko je dio tog zemljišta procijenjen u temeljnom kapitalu, zasnovala bi se suvlasnička zajednica u onom dijelu u kome je znači procijenjeno i u kojem je ušlo u temeljni kapital, bilo bi u suvlasničkom omjeru u trgovačkim društvima, a onaj drugi dio suvlasničkom odnosu Republike Hrvatske. Prijedlog je zakona da bi se suvlasnička zajednica mogla dijeliti na način da Republika Hrvatska isplati trgovačko društvo za njegov dio, i obrnuto ukoliko suvlasnički omjer je postavljen tako da više od 50% ima trgovačko društvo. Dakle, prijedlog je zakona da bi moglo se i obrnuto, da bi trgovačko društvo moglo isplatiti Republiku Hrvatsku. Što se tiče sveg onog zemljišta vezano za Republiku Hrvatsku naš cilj i naš interes dakle nije da trgovačkim društvima zakompliciramo gospodarenje i poslovanje cijelim tim prostorom, nego smo se opredijelili na varijantu neposredne koncesije, dakle trgovačko društvo na onom suvlasničkom dijelu bi moglo zatražiti koncesiju od Republike Hrvatske i na taj način bi imalo cijeli taj prostor na upravljanju naravno pod zakonom predviđenim uvjetima. Što se tiče onog zemljišta na kojem su izgrađeni hoteli, dakle apartmani, tu bi odnos vlasničko tako da kažem pravni bio da svi oni hoteli i one zgrade koje su ušle u temeljni kapital, koje su procijenjene, to bi postalo vlasništvo trgovačkog društva, a ostalo neprocijenjeno zemljište bilo bi vlasništvo jedinice lokalne samouprave. Naravno, ovim zakonom želimo omogućiti trgovačkim društvima da formiraju zemljišnoknjižne čestice kako bi mogle upisati svoje vlasništvo nad tim zgradama, nad tim hotelima, i tu smo rekli da su jedinice lokalne samouprave, da će prodati ono zemljište koje je potrebno za redovnu uporabu tih zgrada i tih objekata koji jesu ušli u temeljni kapital koji su procijenjeni i koji su u temeljnom kapitalu. Na taj način dobit ćemo dakle jednu nekretninu koja će imati svog titulara vlasništva, a sav onaj ostali prostor smo rekli, obzirom da se radi o turističkom zemljištu da jedinice lokalne samouprave to zemljište ne mogu prodavati, ali ga mogu davati u koncesiju, i to prvenstveno u onu koncesiju temeljem zahtjeva tih trgovačkih društava, oni dakle imaju određeni prioritet i oni imaju određenu prednost, jer želimo da se tim zemljištem upravlja na jedan dobar i kvalitetan način i želimo njima omogućiti dakle da razvijaju svoju djelatnost. Što se tiče ostalog građevinskog zemljišta koje nije procijenjeno u temeljnom kapitalu, to ostalo građevinsko zemljište ako nije procijenjeno dakle zasniva se vlasništvo Republike Hrvatske i također sa mogućim svim ovim varijantama koje smo naveli ovdje. Ukoliko je dio procijenjen, tada taj dio koji je procijenjen i koji je ušao u temeljni kapital, tada taj dio postaje u suvlasništvu trgovačkog društva. Mislimo da je ovo dobar koncept, mislimo da je ovo dobar temelj, međutim u odnosu na prvo čitanje prihvatili smo određene primjedbe koje su bile istaknute na odborima. Mislim da smo tekst poboljšali, mislim da smo tekst učinili učinili puno prihvatljivijim, skratili smo ono što je bitno, one rokove koje smo u prvom čitanju imali, gdje smo dali rok od 6 mjeseci za donošenje svih onih uredbi koje bi Vlada Republike Hrvatske trebala donijeti dakle da bi zakon bio primjenjiv, da bismo ga mogli u praksi i primijeniti. Sada to ovim novim prijedlogom smanjujemo na 3 mjeseca. Ja odmah ovdje moram reći da smo prošli i sve ove saborske odbore na Odboru za pravosuđe i Odboru za zakonodavstvo dobili smo potporu, Odbor za lokalnu samoupravu dobili smo potporu. Na Odboru za turizam i Odboru za prostorno planiranje dat je prijedlog da zakon ide u treće čitanje, kako bismo raspravili još neka pitanja koja su ostala na neki način otvorena, prvenstveno na Odboru za turizam pojavile su se i određene udruge sa kojima moram reći da nismo imali kontakte u pisanju prijedloga zakona i mi smo voljni prihvatiti i prihvaćamo zapravo prijedlog tih odbora da zakon ide u treće čitanje gdje bismo obavili i još čuli zapravo razmišljanja i udruga i kampera i hotelijera i na koncu da u vrlo kratkom vremenu ponovno dođemo ovdje ja mislim sa potpuno jasnim zakonom i u kojem ćemo riješiti sve dvojbe. Po nama ovo što je u drugom čitanju je itekako održiv koncept i ja vjerujem da smo mi u najkraćem roku u trećem čitanju ponovno ovdje i da ćemo do trećeg čitanja otkloniti još sva otvorena pitanja koja su se pojavila na odboru. Od toga da li zapravo formulirati vezano za formiranje nove čestice i utvrđenje prava vlasništva, da li formulirati da će lokalna samouprava prodati zemljište koje je potrebno za redovnu uporabu ili ono koje je za funkcionalnu uporabu što se pojavila dvojba na na Odboru za prostorno planiranje. Ili ćemo precizno mi regulirati što je to za redovnu uporabu jer smo ovim zakonom rekli da se na taj dio primjenjuju odredbe Zakona o prostornom planiranju. Evo, hvala vam lijepo. Sve ćemo naravno primjedbe razmotriti pa ćemo vidjeti za treće čitanje. Ja vjerujem da smo vrlo, vrlo brzo, jer osnovna načela su po meni održiva i ne vidim da bi ih dalje trebali mijenjati, ali u trećem čitanju ćemo i ove još dvojbe koje su postavljene otkloniti. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? U ime Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo gospodin Jerko Rošin. Izvolite. Hvala Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora raspravio je na 28. sjednici održanoj 3. veljače 2010. konačni prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 7. siječnja 2010. godine. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo na temelju čl. 140. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je konačni prijedlog zakona kao zainteresirano radno tijelo. Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da se predloženim zakonom utvrđuje pojam turističkog i ostalog građevinskog zemljišta koje nije procijenjeno i unijeto u temeljni kapital trgovačkog društva u postupku pretvorbe, odnosno privatizacije te se uređuju imovinsko-pravni odnosi na tom zemljištu i način njegova korištenja i koncesije. Ujedno je dan kratki pregled razlike između rješenja koja se prilažu ovim konačnim prijedlogom u odnosu na rješenje iz prijedloga zakona s naglaskom na primjedbe i prijedloge Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo koje je predlagatelj uvrstio u tekst konačnog prijedloga zakona. U raspravi na odboru konstatirano je da je ova problematika strateški važna za daljnji razvoj hrvatskog turizma, otvaranje investicijskih mogućnosti, ali i za učinkovito upravljanje prostorom i očuvanje prirodnog i kulturnog turističkog potencijala. Upozoreno je kako značaj ove teme iziskuje nedvojbenost odredbi, a sam tijek rasprave ukazao je na postojanje niza otvorenih pitanja. Istaknute su primjedbe Hrvatske udruge poslodavaca u hotelijerstvu te je postavljeno pitanje o uključenosti jedinica lokalne i područne regionalne samouprave u izradu ovoga zakona te postignutom konsenzusu o rješenjima predloženim konačnim prijedlogom zakona. Izraženo je stajalište da je za pravilnu procjenu učinka primjene odredbi ovog zakona od važnosti izrada cjelovite analize stanja koja bi obuhvatila i podatke kojima obzirom na djelokrug rada raspolaže Hrvatski fond za privatizaciju. Budući da se navedenim zakonom uređuju imovinsko-pravni odnosi na navedenom zemljištu izraženo je mišljenje da bi i u samom nazivu zakona to trebalo biti jasno naznačeno. Sa stajališta upravljanja prostorom upozoreno je na neprihvatljivost odredbi kojima je regulirana problematika suvlasništva Republike Hrvatske i trgovačkog društva za turističko zemljište, odnosno građevinu kampovima. Imajući u vidu činjenicu da je turističko zemljište dobro, od interesa RH prihvatljivijim rješenjem ocijenjen je otkup suvlasničkog dijela trgovačkog društva od strane RH pri čemu bi to trgovačko društvo imalo prioritet podnošenja zahtjeva za dobivanje koncesije. Vezano uz davanje koncesija za korištenje kampa na turističkom zemljištu koje je po naravi šumsko zemljište ukazano je na čl. 17. Zakona o šumama, što se vidi iz "Narodnih novina" br. 140/5, 82/2006 i 129/2008 kojima je regulirano da šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH gospodare "Hrvatske šume d.o.o." U slučaju odobrene koncesije trgovačko društvo koncesionar gospodarilo bi tim zemljištem što u konačnici sa stajališta "Hrvatskih šuma d.o.o." otvara i pitanje diobe naknade za koncesiju na način predložen čl. Značajnim za provedbu ovog zakona zaštitu prostora te stvaranjem preduvjeta za kvalitetan rad turističkih objekata ocijenjeno je nedvojbeno definiranje zemljišta koje služi za redovitu uporabu hotela ili drugih objekata u turističkom naselju. Ponovno je istaknuto pitanje tretmana parkirnih mjesta od objekta dislociranih plinskih stanica, klimatizacijskih stanica i sl., te važnosti da se ova problematika detaljnije uredi ovim zakonom. Zatraženo je od predlagatelja dodatno tumačenje o definiranju zemljišta neophodnog za redovitu upotrebu ukoliko hotel planira provesti preinake u cilju povećanja standarda. Raspravljano je o prihvatljivosti uporabe termina funkcionalna umjesto redovita uporaba, odnosno o tome što se po terminu redovita uporaba točno podrazumijeva te naglašena važnost jasnog definiranja kriterija i uvjeta čime bi se hotelijerima omogućila funkcionalnost objekata, razvoj suvremene inovativne turističke ponude, a s druge strane spriječila moguće zloupotrebe i špekulativni poslovi prodaje turističkog zemljišta. Rasprava se vodila i oko pitanja tretmana turističkih objekata koje se nalaze unutar granica pomorskog dobra. Upozoreno je na važnost utvrđivanja granice pomorskog dobra i evidencije nekretnina koje se nalaze unutar granica pomorskog dobra kao takvih u katastru i zemljišnim knjigama. Ukazano je na postojanje mnogih imovinsko-pravnih konflikata i poteškoća u raspolaganju nekretninama na pomorskom dobru. Ova problematika posebno dobiva na značenju u kontekstu još nedonesenog novog Zakona o pomorskom dobru. Ujedno je zatraženo pojašnjenje u kojoj mjeri provedba ovog zakona može rezultirati ograđivanjem plaža i reduciranjem javnog pristupa pomorskom dobru. Istaknut je značaj osnivanja Fonda za turizam i stvaranja svih preduvjeta da se sredstva od naknade za koncesiju i prodaju zemljišta u dijelu u kojem pripadaju RH uplaćuju na poseban račun i koriste isključivo u svrhu razvoja turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove. Ocjenjujući da predložene odredbe ostavljaju prostor za različita tumačenja što bi moglo rezultirati nedosljednim postupanjem u provedbi odbor je predložio predlagatelju da u suradnji sa svim zainteresiranim subjektima uvažavajući uvažavajući iznijete primjedbe, prijedloge i mišljenja izradi konačni prijedlog zakona o kom će se provesti rasprava u trećem čitanju. Posebno je istaknuta uloga Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u definiranju zemljišta koje služi za redovitu uporabu turističkih objekata. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno, 12 glasova za, odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka o Konačnom prijedlogu Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije provest će se treće čitanje. Hvala. U ime Odbora za turizam, gospodin zastupnik Marin Brkarić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Odbor za turizam Hrvatskoga sabora na svojoj 6. sjednici održanoj 3. veljače veljače 2010. razmotrio je Konačni prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske svojim aktom od 7. siječnja 2010. godine. Odbor za turizam raspravio je predmetni Konačni prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao zainteresirano radno tijelo. U ime predstavnika predlagatelja o uvodnom izlaganju Konačni prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije podnio je gospodin Dražen Bošnjaković državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, te obavijestio prisutne članove odbora i ... zakon ići u treće čitanje. Svi koji se želi postići upućivanje zakona u treće čitanje prvenstveno konstruktivnog karaktera kako bi se uvažila mišljenja, prijedlozi, sugestije svih zainteresiranih udruga, razjasnile i sve nedoumice koje postoje u zakonu, s krajnjim ciljem utvrđivanja titulara vlasništva koja je nužna premisa razvoja Hrvatske. Gospodin Dražen Bošnjaković državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa obrazložio je kratko razlike između rješenja koja se predlažu konačnim prijedlogom zakon u odnosu na prijedlog zakona, te je iznio da je predlagatelj djelomično prihvatio prijedlog Odbora za turizam Hrvatskoga sabora o skraćenju roka za donošenje provedbenih akata te predvidio rok od 3 mjeseca u odnosu na prvotno predloženih 6 mjeseci u članku 36. Smatraju ga primjerenim s obzirnost na opsežnost područja i imajući u vidu prava i interese svi sudionika u odnosima. Međutim, nije prihvaćen prijedlog Odbora prijedlog Odbora za turizam o načinu podijele naknade od koncesije tako jedna trećina pripada Republici Hrvatskoj, jedna trećina općini ili gradu i jedna trećina jedinici područne, odnosno regionalne samouprave na čijem se području nalazi zemljište, kao i pitanje pravilnosti definiranja roka od 2 godine u članku 29. Smatrajući kako se radi o vrlo složenim postupcima koji iziskuju veliki angažman kako od samog podnositelja zakona i nadležnog upravnog tijela koje vodi postupak kao i drugih nadležnih tijela koja su dužni davati relevantne podatke. U raspravi koja je uslijedila iznijeti su sljedeći prijedlozi, mišljenja i sugestije. Da se Ministarstvo turizma neposredno uključuje u izradu konačnog prijedloga zakona, da Ministarstvo pravosuđa u suradnji sa Ministarstvom turizma organizira sastanke sa predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca u hotelijerstvu, kamping Udruženja Hrvatske, predstavnicima lokalne i područne samouprave i ostalim zainteresiranim stranama i udrugama kako bi se razmotrile sve konstruktivne primjedbe i različita mišljenja na izrađeni prijedlog zakona. Da Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu mora nužno korenspodirati sa Zakonom o pomorskom dobru, da je utvrđivanje titulara vlasništva nužna premisao daljnjeg razvoja domaćeg turizma, da se jasnije odrede kriteriji i načela određivanja visine i načina dodjeljivanja koncesije. Na temelju provedene rasprave Odbor za turizam Hrvatskog sabora jednoglasno je odlučio, podržava se da Konačni prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije ide u treće čitanje. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Odbora za pravosuđe gospođa zastupnica i predsjednica Odbora Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 40. sjednici održanoj 26. siječnja 2010. razmotrio je Konačni prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 7. siječnja Odbor je prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom obrazloženju predlagatelj je obrazložio da razlike između rješenja koja se predlažu konačnim prijedlogom u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona. Naglašeno je da se konačnim prijedlogom uređuje koje zemljište se smatra turističkim i neprocijenjenim građevinskim zemljištem, utvrđuje se titular vlasništva nad turističkim zemljištem, uređuju se titulari vlasništva odnosno suvlasništva zemljišta i građevina, uređuje se dodjela koncesija, uređuje se povrat oduzetog zemljišta bivšim vlasnicima, uspostava titulara vlasništva daje mogućnost investicijskih aktivnosti na turističkom i građevinskom zemljištu. Nakon očitovanja predstavnika predlagatelja na primjedbe i prijedloge Odbora za pravosuđe iznijete na prijedlog zakona članovi odbora podržali su konačni prijedlog zakona. U raspravi je zatraženo dodatno očitovanje predlagatelja na pitanje da li je svrha donošenja ovoga zakona rješavanje vlasničko-pravnih

kao i sklapanje pravnih poslova u vezi sa korištenjem nekretnina. U članku 7. stavku 3. konačnoga prijedloga zakona, uređuje se da će Vlada Republike Hrvatske posebnom uredbom regulirati i način i postupak procjene vrijednosti nekretnina. S tim u vezi sugerirano je da bi Vlada Republike Hrvatske podzakonskim aktom trebala regulirati objektivna mjerila za procjenu vrijednosti nekretnina u svim upravnim i sudskim postupcima. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je sa 7 glasova za i 2 glasa protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Josip Leko. Hvala lijepo. Predsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Pa jedna načelna ocjena kada se gleda cjelovitost teksta Konačnog prijedloga Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije mogao bih okvalificirati ovako. Put do pakla često je popraćen dobrim namjerama. Naime, posljedica jednog procesa pretvorbe i privatizacije HDZ-ovih Vlada iz 90-tih godina došla je na naplatu u Hrvatski sabor sa zakašnjenjem od dvadesetak Dakle, toliko traje ovaj problem u Hrvatskoj. I idemo u Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu rješavati a da nismo svjesni niti imamo viziju razvoja turizma u Republici Hrvatskoj barem slijedećih deset godina. Kada već različite stvari, različite situacije pokušavamo riješiti jednim zakonom kao što je ovaj onda bismo u najmanju ruku kao odgovorni političari ili institucije trebali simulirati svaku od tih situacija šta ona proizvodi u naravi. Drugo što želim reći, Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu podrazumijeva da generalno govorimo o turističkom zemljištu a turističko zemljište koje sada ulazi kao pravni institut, pravni pojam moralo bi se uređivati nekim drugim aktima i nekim drugim zakonima. Koliko mene služi pamćenje u Hrvatskoj je riješeno da se urbanističkim planovima i prostornim planova utvrđuje šta je to, koja je to namjena zemljišta. Mi ćemo sada na različitu situaciju u naravi iz pretvorbe i privatizacije primijeniti generalni stav u interesu vlasnika i to zakonom ćemo odrediti vlasnika bez uvjeta šta je potrebno za gospodarski, turistički subjekt da u naravi ima za obavljanje te djelatnosti i razvoj te djelatnosti tog gospodarskog subjekta. Naime, mi imamo situaciju da je turističko poduzeće u pretvorbi i privatizaciji dobilo rješenje u kojem je sadržano i zemljište kao njegov osnovni kapital i rješenjem Fonda za privatizaciju plaćeno i ušlo u pretvorbu u pretvorbu i privatizaciju i to cijela građevinska čestica sa potrebnim standardima u urbanizmu i građevinarstvu. Imamo zatim slučaj da je zemljište samo u tlocrtu, dakle samo ispod građevine ušlo u pretvorbeno rješenje, dobiveno rješenje od Fonda za privatizaciju plaćeno a ostalo izvan toga je neriješeno i to je sve koristilo koristilo poduzeće svih ovih godina. Imamo situaciju da ništa nije od zemljišta ušlo u pretvorbu i privatizaciju i sada bi se tek trebalo to rješavati. I imamo četvrtu situaciju da je ušla nova parcelacija sa potrebnom građevinskom česticom i u pretvorbi i privatizaciji ušlo u privatizaciju i doneseno rješenje i plaćeno jedan dio od građevinske parcele je ostao izvan. I imamo slučajeve još sa kampovima, vrlo različite. Mi sada pokušavamo rješavati ovim zakonom kome pripada vlasništvo. To je naravno dobro došlo rješenje ali interes države je razvoj, poticanje razvoja i osiguranje mogućnosti za razvoj bilo koje djelatnosti. Iz ovog zakona to nije moguće, ovim zakonom to nije moguće postići po našem mišljenju. Dakle, valja se odlučiti za definiciju šta je to turističko zemljište u smislu Zakona o urbanizmu i prostornom uređivanju, valja se odlučiti šta je potrebno za gospodarski subjekt da se formira nova čestica što mora moći otkupiti jer mora imati česticu koja će omogućiti gospodarsku djelatnost. I valja se odlučiti kako regulirati u kampovima interes Republike Hrvatske za razvoj turizma tog oblika. Bez toga a to zaista ovim konačnim prijedlogom zakona nije riješeno mislim da ne možemo ni razmišljati o glasovanju o ovom zakonu. Ako bi se to dogodilo klub SDP-a neće poduprijeti donošenje ovog zakona, neće glasovati za. Ako se prihvati prijedlog radnih tijela i zakon se uputi u treće čitanje s time da se u u zakonu riješi pitanje definicije šta je to građevinsko zemljište, šta je to potrebna čestica za normalno gospodarenje u u turističkom subjektu bilo da je riječ o hotelu ili ugostiteljskom objektu, ili je riječ o kampu. I pitanje je naknade i koncesija će poslije toga biti puno lakše riješiti. puno lakše riješiti. Naime, ako gledamo na stvari kako je to predvidio članak 52. Ustava Republike Hrvatske da se radi o zemljištu odnosno o nekretninama koje imaju poseban interes za Republiku Hrvatsku onda taj poseban interes i mora biti naglašen u ovom zakonu jer je zaista to poseban interes razvoj turizma. Razvoj turizma je poseban interes a ako se radi o naknadi za umanjenu vrijednost vlasniku ili vlasništva onda to mora zakonom biti predviđeno kako se ta naknada utvrđuje. Naime, nema smisla u zakonu utvrditi i Ustavu utvrditi da se radi o objektima i nekretninama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku a da se to iz zakona ne vidi, a to se zaista ne vidi. Dakle, ja mislim da na kraju treba reći zaista da turističko-ugostiteljska djelatnost zahtijeva a jedinstven način utvrđivanja zemljišnog pravnog statusa ali i utvrđivanje pojma šta je turističko zemljište za cijelo područje Republike Hrvatske pa iz toga treba izvlačiti ciljeve u turističkoj privredi pa tek onda vidjeti koju naknadu utvrditi i kako je raspodijeliti za korištenje tog turističkog zemljišta. Naš prijedlog je da zemljište od nekoliko milijuna kvadratnih metara zahtijeva našu veću pažnju, simuliranje modela za svaki oblik koji je izašao iz privatizacije sukladno urbanističkim standardima i prostornog uređenja prostornog uređenja pa zakon puno šire mora predvidjeti razvoj svakog oblika turizma, od kampa do hotela i ugostiteljskog objekta i sa takvim zakonom doći u trećem čitanju kako bismo mogli zaista odgovorno problematiku koja je stara 20-tak godina i koja je proizašla iz našeg proizašla iz našeg koncepta pretvorbe i privatizacije, riješiti u interesu Republike Hrvatske, a ne u interesu bilo pojedinaca, bilo grupa. Dakle, nastaviti sa tipom privatizacije iz '90-tih godina, to nam ne bi oprostile generacije koje će doći, a posebno u takvom atraktivnom području i tako značajnoj djelatnosti kao što je djelatnost turizma u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa.

što definitivno nije točno. Upravo suprotno, ovaj zakon kaže da je u interesu Republike Hrvatske i kad kaže posebno pitanje kampova rješava na način da će zemljište postati vlasništvo Republike Hrvatske. Dapače, čak možda ide previše u tom smjeru da je u nacionalnom interesu, a ne u interesu lokalne uprave i samouprave. Hvala. Idemo dalje. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče. Evo ja bih na početku rekla da ovaj zakon odnosno Prijedlog zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije treba promatrati prije svega kao zakon kojim se rješavaju vlasničko-pravni odnosi na ovim spomenutim nekretninama koji su ostali neriješeni nakon provedene pretvorbe, a da je posljedica rješavanja tih vlasničko-pravnih odnosa onda i omogućavanje investicijskog zamaha na tim turističkim kompleksima i razvoja turizma. Pitanje neriješenog vlasničko-pravnog statusa zemljište koje nije procijenjeno u temeljni kapital prilikom pretvorbe datira još iz vremena donošenja Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća i Zakona o privatizaciji. Naime, Zakonom o pretvorbi društvenih poduzeća iz '91. godine utvrđen je način pretvorbe društvenih sredstva u sredstva s poznatim titularom vlasništva i to tako da je razlika aktive i pasive poduzeća činila društveni kapital, a u aktivu je ulazilo sve zemljište za koje se moglo dokazati pravo korištenja, upravljanja i raspolaganja bivšeg društvenog poduzeća. Tim je zakonom trebalo stvoriti pretpostavke za provedbu Zakona o privatizaciji te gospodarske subjekte prepustiti tržištu odnosno privatnom kapitalu, osim u slučajevima kada je država procijenila da postoji javni interes da određene subjekte, njihove dijelove, stvari ili prava zadrži u svojem vlasništvu. U privatizaciji društvenih poduzeća u ugostiteljsko-turističkoj i hotelijerskoj djelatnosti dogodilo se upravo to, nekretnine, zemljište, u najvećem dijelu izvan tehnološke cjeline kako je to utvrđeno rješenjima o pretvorbi, ali ponekad i unutar nje izostavljeno je iz procjene vrijednosti društvenog kapitala slijedom zaključka Ministarstva turizma i sukladno Strategiji razvoja hrvatskog turizma koji je utvrdio politiku gospodarenja turističkim prostorom da se polazi od načela da se građevinsko zemljište u društvenom vlasništvu ne prodaje već da se isključivo koristi davanjem koncesija. Naravno, pri tome je zahtijevao od hrvatske Vlade da osigura odgovarajuću zakonsku regulativu. Osim ovoga slučaja dogodilo se u postupcima pretvorbe također i u turističkim i nekim drugim područjima, bilo nepažnjom, bilo namjerom, da su pojedine nekretnine izuzete iz procjene temeljnog kapitala kako bi se vrijednost tih društva koje su išle u pretvorbu smanjile. Nakon toga donijeta su tri zakona koja su sadržavala odredbe o rješavanju pitanja neprocijenjenih nekretnina, stvari i prava u pretvorbi. To su Zakon o privatizaciji, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ali oni u praksi nisu riješili do kraja ovo pitanje jer su pojedine odredbe nedorečene ili kolidiraju te dolazi do njihove različite primjene u praksi u postupcima pred sudovima i upravnim tijelima. Zakon o privatizaciji rekao je ukratko da sve neprocijenjene stvari i prava postaju vlasništvo Fonda za privatizaciju ukoliko ne postoje razlozi za obnovu i ako prijenos ne utječe na postojeću tehnološku cjelinu. Članak 390. Zakona o vlasništvu regulirao je iznimke od pretvorbe prava upravljanja, korištenja i raspolaganja ukoliko one nisu unesene u društveni kapital pravnih osoba. Izmjenama toga zakona decidirano se utvrđuje da je pravni sljednik društvenog poduzeća po završenoj pretvorbi vlasnik samo onih nekretnina koje su na dan procjene vrijednosti temeljnog kapitala bile društveno vlasništvo s pravom upravljanja, korištenja i raspolaganja koje su mogle biti predmet stjecanja prava vlasništva i čija je vrijednost procijenjena u kapital društva i koje su po nadležnom tijelu iskazane u kapitalu Također je riješen odnos pretvorbe i denacionalizacije i tu je jasno rečeno da se iz pretvorbe prava korištenja u pretvorbu prava vlasništva izuzimaju one nekretnine i ona prava za koje je utvrđeno pravo na povrat bivšim vlasnicima, odnosno temeljem propisa o denacionalizaciji. Upravo ta određenja daju temelj i opravdanje donošenja ovoga zakona koji je danas pred nama, kako u odnosu na razradu postupka utvrđenja vlasništva na neprocijenjenim nekretninama, tako i u odnosu na pitanja povrata nekretnina bivšim vlasnicima kojima su one oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Uviđavajući da ovakvo neriješeno vlasničko stanje koči daljnji razvoj i investicije u turizmu još 2000. godine Odbor za turizam zaključkom je pozvao Vladu da razriješi i donese poseban zakon za razrješenje ovih pitanja. 2002. uputio je IDS prijedlog zakona u Vladu koji koalicijska vlada tada nije prihvatila, ali je rekla da to treba riješiti. 2004. Odbor za turizam proveo je tematsku sjednicu, problemi i moguće rješavanje vlasničko-pravnog statusa turističkog zemljišta koji u postupku pretvorbe nije ušlo u procjenu vrijednosti temeljnog kapitala. Na toj sjednici upozoreno je da je ovo pitanje nužno što hitnije riješiti. Dakle, napominjem 2004. godine. Tada su izražena dva dvojaka pravna stajališta. Jedno koje govori da treba definirati vlasništvo države nad neprocijenjenim zemljištem poštujući opće načelo Zakona o vlasništvu, o jedinstvenosti nekretnine. Pa tako DORH napominje da su se oni tim problemom počeli baviti nakon stupanja na snagu Zakona o vlasništvu, nakon što su uočili da su neki sudovi pozivom na prijelazne odredbe toga zakona sve nekretnine koje su bile u društvenom vlasništvu bivšeg društvenoga poduzeća knjižile kao pravo vlasništva pretvorenoga subjekta i na taj način su se ogromne vrijednosti prelile u privatne, često i strane džepove a da za njih nije ništa plaćeno. Drugo je stajalište pravno teoretsko koje dolazi iz akademske zajednice kao i nekih odvjetnika koji zastupaju da se radi o stečenim pravima pretvorenog subjekta, da dolazi do univerzalne sukcesije, te da je rješenje o pretvorbi ima za posljedicu stjecanje prava vlasništva nad cjelovitom aktivom bivšeg društvenog poduzeća bez obzira da li je procijenjeno i plaćeno, a ako nije plaćeno neka se riješi kao obvezno-pravni odnos. Kako, na koji način prisiliti ikoga da više plati ono za što se već uknjižio o tome u prijedlogu nema niti riječi, nego eventualno da se dovrši dokapitalizacija i to po cijenama koje su vrijedile na dan procjene kapitala. Ta stajališta ne vode računa o šteti za državu, time nastaje nepravda da netko stječe enormna dobra bez da za njih išta plati i to dovodi do nejednakosti pred zakonom. Ovakvim stajalištem nadalje učinilo bi se upravo suprotno od opredjeljenja ondašnje i sadašnje Vlade za zaštitu najvrednijih turističkih resursa i dobara i da se ona, i da se ona opredjeljenja da se ona ne prodaju već da se isključivo koriste temeljem koncesije. I tu je simptomatično da već nekoliko godina upravo iz krugova onih koji najviše govore da im ovakvo nesređeno stanje škodi daljnjem razvoju, da se uvijek pred donošenje i konačnu odluku o ovome zakonu upravo pojedinci iz tih krugova izražavaju neke nove dileme, pitanja, probleme. ja se ne mogu oteti dojmu, ali kao da je jedini razlog tomu da se odgodi donošenje ovog zakona. Možda odgovor na ovu pojavu stoji u riječima ih zastupa, koje je iznijeto na tom okruglom stolu, a u kojima se iznosi da pretvorena trgovačka društva ova zemljišta smatraju svojim, smatraju da su postali vlasnici jer su u njih ulagali, da oni time gospodare kao samostalni i neometeni posjednici, da se temeljem stajališta nekih eminentnih pravnih teoretičara smatraju sigurni u parnicama koje vode protiv države, da oni nikakav zakon neće dobrovoljno provoditi i prihvatiti, da smatraju da su vlasnici pa makar i ne bili upisani, makar im to nitko priznaje da će pred sudom braniti do zadnjega da im se to ne oduzme. Istovremeno, recentno svi se upiremo i to je dobro, tražimo, pa i kroz ustavne promjene načine da se preispita pretvorba, da se sankcioniraju nezakonitosti i nepravilnosti, da ne pristajemo na sintagmu "tko je jamio, jamio" i u tome se slažemo. Zato se ne smije dogoditi da propustimo priliku upravo sada, da donošenjem što prije ovoga zakona spriječimo upravo to u sferi neprocijenjenog turističkog i ostalog građevinskog zemljišta, da se dogodi tko je badava jamio zemljište taj je jamio, a neke budale su ga i platile. Dakle, današnja situacija je ako uzmemo samo zemljišta u kampovima po podacima Hrvatskog fonda za privatizaciju 22 milijuna kvadratnih metara to je vrijednost otprilike 30 milijardi kuna, da ne govorim o cjelokupnom zemljištu koje se brojke penju do sto milijuna kvadratnih metara zemljišta koje je bilo u režimu korištenja, upravljanja i raspolaganja bivših društvenih poduzeća a koje nije procijenjeno. Ovi podaci zvone na uzbunu da je zaista krajnje vrijeme za donošenje ovoga zakona. Naravno, svima je u interesu da doneseni zakon bude perfektuiran i kvalitetan da ne bi ostao samo jedan u nizu donijetih zakona koji razrađuju ovu tematiku, a ne osigurava jednoznačna i provediva rješenja. Stoga prihvaćam opredjeljenje i predlagatelja, da iz razloga koji su iznijeti uputi ovaj zakon u treće čitanje radi dodatne razrade nekih instituta, da se pri tome koncepcijski ne naruši i da bude u najskorijem vremenu, ja bih bila slobodna zamoliti ministarstvo da to bude u najviše dva mjeseca nakon dodatnih provedenih konzultacija sa svima koji su zainteresirani i koji imaju udjela u provedbi ovoga zakona bude ovaj zakon na usvajanju pred Hrvatskim saborom. To ostavlja vremena da se neke još jasnije nomotehnične razrade provedu. Prije svega mislim na članak 2. stavak 3. kod definicije trgovačkog društva i članak 28. kojim treba jasno utvrditi da je za ostalo građevinsko zemljište koji dio stječe bez naknade, a koji se prodaje, da se to jasno utvrdi da budu isti kriteriji kao i za turističko zemljište. Jer po sadašnjem izričaju se može možda pogrešno shvatiti da taj tretman nije jednak. Ja bih rekla da se ovaj zakon određuje turističko zemljište, pojam turističkog zemljišta, dakle ne po prostorno-planskoj Ovdje se turističko zemljište definira prije svega kategorijom vlasničko-pravnog statusa i dodatno karakteristikama određenja namjene po prostorno-planskoj dokumentaciji. Ali naglasak je na ovom prvom i to je suštinski smisao zakona. Ovaj bi se zakon možda mogao zvati i samo Zakon o građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije. Zašto? Jer bi on u tom višem rodnom pojmu svakako zahvaćao i turističko turističko zemljište. Jer sve turističko zemljište kojem je takva namjena utvrđena prostorno-planskom dokumentacijom je ujedno nužno i građevinsko zemljište jer su na njemu objekti bilo hotelsko-ugostiteljski, bilo kampovi koji su također građevina, pa je dakle i ovim nazivom bi se obuhvatio cjelokupan smisao zakona. Ali kako se dugo govori o problemu nepretvorenog turističkog zemljišta o potrebi da se odredi njegov titular, onda mislimo da je dobro da u naslovu stoji i turističko zemljište, da ne bi bilo zabune da se ono negdje izgubilo. Što se tiče razlika između prvog i drugog čitanja, one su nomotehnička pojašnjenja, dakle koncept ostaje isti, razrada titulara vlasništva između kampova, zemljišta na kojem su izgrađeni hoteli, zemljišta za nužnu uporabu zgrade i zemljišta u tlocrtnoj površini ispod ispod zgrade koja je procijenjena. Evo u odnosu dakle na prvo čitanje ovaj tekst je poboljšan, ja se nadam da do konačnog prijedloga će neke nomotehničke dvojbe biti također također otklonjene, iz razloga njegove provedljivosti jer se radi o stvarnom pravu koje obuhvaća i zemljišnoknjižni strogo formalno ni postupak što zahtjeva dodatnu preciznost. Zbog svih ovih iznijetih razloga klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje ovoga zakona, odnosno njegovo propuštanje u treće čitanje, s time da ga vrlo brzo očekujemo na našim klupama u trećem čitanju. Hvala. U ime kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine predsjedniče, gospodo državni tajnici, uvažena gospodo zastupnici. Prvo o čemu govori ovaj zakon. Evo da citiram samo ovo obrazloženje prijedloga ovoga Zakona o turističkom zemljištu gdje se doslovce kaže da prema posljednjim saznanjima ministarstva procjenjuje se da samo u kampovima nije procijenjeno cirka 22 milijuna kvadratnih metara zemljišta. Postoji znatna površina drugog zemljišta koje također nije procijenjena u društvenom kapitalu, sveukupna površina zemljišta koja nije prilikom pretvorbe i privatizacije privatizacije unesena u društveni kapital navedenih pravnih subjekata procjenjuje se na 100 milijuna kvadratnih metara. pazite, jasno na to treba dodati poljoprivredno zemljište, situacija je tamo identična, ni te poljoprivredne tvrtke jasno za korištenje isto ništa nikome ne plaćaju, ali da se vratim na ovih 22 milijuna kvadratnih metara zemljišta. O čemu mi danas govorimo? Tko će sutradan biti vlasnik cirka samo u kampovima kapitala vrijednog najmanje 2 milijarde eura, a ako gledamo i sve ovo ostalo najmanje 10 milijardi eura. O tome mi danas govorimo. I zato stav kluba IDS-a je da je i loš zakon, a ovo nije idealan, mi mislimo da je loš zakon, ali je i takav takav loš zakon bolji nego nikakav zakon, jer ovo pitanje već jednog dana ili jednom treba riješiti. Rekoh ovaj zakon nije idealan, to je tipičan jedan uradak državne vlasti. Država ne prizna da je to tzv. turističko zemljište do '93. bilo vlasništvo jedinica lokalnih samouprava, točnije ondašnjih skupština općine. '93. godine ono je pod navodnicima nacionalizirano, oteto lokalnoj samoupravi, postalo je državno vlasništvo i od tada počinju problemi. Jasno, nije to jedini problem, problem je što na taj problem išla je i ova tipična hrvatska pretvorba i privatizacija. Jasno problema bi bilo daleko manje, ne kažem da ga ne bi bilo da država nije privatizirala turističke sustave. Ali idemo sada redom. Znači 17, 18 godina u ovoj zemlji pitanje turističkog zemljišta tog kapitala od 10 milijardi eura, recimo najmanje na današnji dan jednostavno se ne rješava. Zašto državi nije u interesu na neki način doći pa makar i do neke simboličke naknade vis a vis istoga. Ja sam siguran zato jer su se ajde biti ću otvoren sve vlade, kada je riječ o turističkom zemljištu dale korumpirati od tog kapitala. Nije bitno sad da li su tu bile lijeve ili desne, ali kada je riječ o turističkom zemljištu vlasnici hotelskih sustava imam dojam svjesno su korumpirali utjecajne pojedince koji su na tu materiju mogle utjecati. Neki su možda danas ovdje u sabornici, drugi u Vladi, treći u mirovini, oni peti u Ustavnom sudu, ali činjenica je da se to pitanje nije željelo riješiti. Da li je normalno npr. da 17, 18 godina netko koristi 100 hektara nekog kampa, a da nikome nije platio niti jednu kunu naknade. Ja mislim da to nije normalno, ali je to redovita praksa koja u ovoj zemlji traje 17, 18 godina. Tko je koristio te kampove. Ajde budimo sada otvoreni, tko koristi to turističko zemljište? Na prvom mjestu su banke koje su privatizirale turističke sustave na temelju revaloriziranih a ranije otplaćenih kredita, sve one su u stranom vlasništvu. Na drugom mjestu su privatno investicijski fondovi koji su također u stranom vlasništvu i tu su jasno hrvatski tajkuni koji 90-ih godina nisu imali ništa, a danas su postali stupovi društva. I tima koji imaju najviše, e treba dati još. Znači oni koji su dobili sve, dobijaju od ove države još, a sirotinji se u ovoj zemlji samo uzima, i sada ćemo zbog Mravakovih marifetluka gdje je kupovao struju za 82 eura, a prodavao je aluminiju u Bosni za 22 eura, eto prebaciti teret sanacije HEP-a novim poskupljenjem od 17 ili 20 ili 30 ili 50%. Zar nije gospodo s druge strane npr. paradoksalno da neki mali ugostitelj, na jednom pulskom forumu ili na onoj dekumanovoj u Poreču, jedan kvadratni metar tog prostora plaća 16 eura gradu Puli ili ili nekih 115 ili 20 kuna, točnije za jedan stol koji vam pokriva 4 kvadrata vi morate platiti gradu Puli, Poreču, ne znam Cresu, Lošinju, Splitu itd. 400, 500 kuna, a neki tajkun za 100 hektara kampa kojeg su mu jasno drugovi i radnička klasa uredili do '90. godine ne plaća niti jednu kunu. E ja si postavljam pitanje kako je to moguće? Gdje je to još osim u Hrvatskoj moguće? Vjerojatno nigdje. A zašto je to bilo tako? Zašto sad Državno odvjetništvo npr. ne istraži pozadinu te pravne, društvene, ja ću je nazvati Ponavljam, to se nije naprosto željelo riješiti jer su pojedinci korumpirali politička vodstva mnogih, mnogi stranaka. Ponavljam još jedanput, za jedan kamp od 100 hektara nitko nikome ne plaća niti jedne kune, a za jedan stol u jednoj ulici u Poreču, Puli, Cresu ili što ja znam Zadru, Splitu vi morate platiti 500 ili ne znam koliko koliko kuna za jednu terasu od 30, 40 kvadrata vjerojatno 5 tisuća kuna u mjesec dana. Jednom riječju, ne treba mi nitko priznati da sam u pravu, ali mislim da je vrijeme da se jednostavno takav zakon donese jer se na temelju te prakse korumpiraju političke elite. Drugo, ja tvrdim da su mnogi pojedinci koji su došli u poziciju jednoga takvoga kampa npr. u godinu dana mogli zaraditi milijun, dva, tri, pet čistoga novca. A mnogim kućama turističkim jedan kamp bio je kao niti jedan kamp. S druge strane, da se razumijemo, ja sam apsolutno protiv toga da astronomskim cijenama sutradan vis-a-vis tog zemljišta uništimo turističku djelatnost. Jer svi znamo da je 2009. bila teška godina. Bojim se da 2010. neće biti ništa lakša godina. Cijele godine smo se lani zavaravali time da smo šampioni turizma na Mediteranu, a HNB nas je krajem ili početkom ove godine otrijeznila podatkom da je turistički prihod 2009. bio 15% manji nego 2008. Što će reći 1 milijardu eura bio je manji. Što će reći opet, preneseno, da po tom osnovu država nije uprihodovala najmanje 220 milijuna eura u onom trenutku. Ako tome dodate trošarine, poreze, doprinose, 2009. država država je samo vis-a-vis toga izgubila najmanje ma tu 400, 500 milijuna eura. Što će reći, onoliko koliko u godinu dana uprihodujemo tim haračem + jednim postotnim većim većim poenom PDV-a. Znači, 3 do 4 milijarde kuna. S druge strane gdje je turizam danas? Evo jučer sam bio u Poreču, kažu mi: "Nećeš vjerovati u Poreču radi samo jedan hotel, u Poreču, plus jedan mali." U Umagu možda je nešto bolje. U Rovinju je isto kao u jednome Poreču. U jednome Rapcu na današnji dan možda ne radi niti jedan hotel. U jednoj Opatiji ne znam da li nešto radi, radi ali to je ništa, a južnije je još sve tužnije. Bilo nam je bolje, više hotela je na Jadranu radilo, ne računajući na izbjeglice, prognanike, ratnih godina no što je danas. A što će biti sutradan kad je riječ o turističkoj djelatnosti ako PDV ide na 25% što je ludilo. Tek će se tada uništiti njihova ekonomija. 25%, a da se ne prolongira otplata na najmanje 60 dana ja ne znam tko to može jednostavno predlagati. A turizam bi s druge strane trebao pod navodnicima spasiti državu. Ja ne znam kako može spasiti državu nešto što u godinu dana radi ne duže od 45 dana, ali jednom riječju mislim da je ovo jedno od onih pitanja koje bi trebali jasno što je moguće prije razriješiti. Pa između ostalog da se počne nešto i graditi. Iako ovom psihozom straha koja se stvara u zemlji sve investicije smo blokirali, svi se boje vlastite sjene, sije se strah. Svatko u ovoj zemlji može u haps, a najgore je ako nešto netko želi raditi. S druge strane investicija nema, hoteli se nisu gradili, golf se ne gradi, kampovi se ne grade. Mi smo protiv svega itd. No da se vratim na zakon. Ono što je bit, naknada po kvadratnom metru koja će se regulirati podzakonskim aktima mora biti razumna. Ali bit recimo te raspodjele 60% država, 40% lokalna samouprava za mene je to manje bitno. Ja mislim da bi sav prihod trebao ići jasno na područje one županije gdje se novac ostvaruje jer turistička djelatnost je i bolnica i ceste i sve ovo ostalo, ali pustimo sada to. Što je bit zakona? Znači ono što Vlada tek treba propisati podzakonskim aktima. Znači tko će procijeniti vrijednost kvadratnog metra tog zemljišta, tko će odrediti rentu po kvadratnom metru. Međutim, prije toga iako Ustavom ćemo sad propisati ne znam ove odredbe o nezastarijevanju pretvorbe u privatizaciji sad vidim da sve to ovim zakonom pada u vodu. Ovaj zakon je na neki način i poruka da od revizije sigurno neće biti ništa. Konačno sprovesti reviziju pretvorbe to je nemoguće. Tko će revidirati, gospodo, danas npr. način stjecanja turističkih objekata od stranih banaka? Pa nitko to ne može napraviti. I onaj koji nekome to obećava taj naprosto farba narod. Ili recimo … /Govornik se ne razumije./… koji su u stranom vlasništvu itd., itd. Jednom riječju to će se pretvoriti u obmanu i za razliku od moje prethodnice, gospođe Ane Lovrin, ja se ipak pridružujem Rojsu i onoj njegovoj mitskoj "Tko jamio, jamio." I sve će to tako na kraju gospodo i biti, a toga smo svjesni mi ovdje bolje nego građani koji nas gledaju. Je da je to nepošteno, je da je to štetno, je da je to amoralno, ali će vjerojatno tako biti. Treće, zašto treba riješiti pitanje tog zemljišta? Iz toga da se na njemu nešto može graditi. U 20 godina na cijeloj Jadranskoj obali, pustimo rekonstrukcije, pustimo obnove, možda su one i skuplje od novog hotela, ali nije sagrađeno 10 novih hotela sa više od tih tih 200 ležajeva. Ja tvrdim, u Istri nije sagrađeno više od 4 novih takvih hotela. A kome to odgovara? Ma nikome ne odgovara. Ne odgovara to čak ni našim hotelijerima. I njima bi odgovarala zdrava konkurencija. Građevinarima odgovara najmanje, državi ne može nipošto odgovarati jer bi uprihodovala nešto od PDV-a, trošarina ne znam, ovoga ili onoga. A ljude treba, gospodo, pustiti da rade i da investiraju. Previše toga, to je možda i najbitnije kada je riječ o ovom zakonu, Vlada će, zakon ima 37 članaka, ali na 20-ak mjesta se spominje potreba da se nešto uredi podzakonskim aktima. Što će reći da se tim podzakonskim aktima i duh ovakvoga neidealnog zakona može izmijeniti. Ja i dalje tvrdim da je bolji i loš zakon nego nikakav kada je riječ o turističkom zemljištu. Međutim, živo me zanima da li će taj zakon u trećem čitanju biti izglasan do 01.06. i da li će do 01.06. biti doneseno onih 20 podzakonskih akata da bi se mogao prikupiti neki iznos kada kada počinje turistička sezona. Ako budu doneseni ovi podzakonski akti ja mislim, a u igri je veliki novac, ja mislim da je ponovo riječ o korumpiranju političkog I konačno, nama su stvarno potrebne investicije. Ne može više to tako biti od turizma na dalje. Čitao sam nedavno da je u Vojvodinu u pet godine uneseno 5 milijardi eura stranog novaca, svega 1,1 milijarda 1,1 milijarda u financijski sektor, sve ostalo u industriju, poljoprivredu itd. A mi se hvalimo da smo turistički lider na Mediteranu, a u jednom mom Poreču je u ovom trenutku otvoren svega jedan hotel. Ista situacija je u jednoj Puli, u Umagu rekoh je nešto bolje, Rovinju, a dolje ispod Opatije ja ne znam da li je jedan otvoren. Hvala. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Oprostite, jedan jedan ispravak, gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Kajin kazali ste da su većinom vlasnici turističkih poduzeća i hotela privatni investicijski fondovi, tajkuni i banke. Ispravio bih vas samo u jednom dijelu, za tajkune i investicijske fondove točno, a banke više nisu jer su banke davno uspješno zlorabile svoj položaj u Domovinskom ratu, kada su kratkoročno posuđujući poduzećima turističkim koja su bile u vrlo nezgodnoj situaciji zbog prognanika i izbjeglica i razrušenih objekata u ratnim stradanjima posuđivale obrtna sredstva za isplatu plaća, obračunavajući mate 30 do 50%, tako njihova potraživanja narasla za nekoliko stotina puta, a onda ta potraživanja pretvarala u vlasničke udjele. I čim su to učinili prodale su ta poduzeća, ono što su ulagale u tisuća kuna, prodavale su u milijunima maraka tadašnjih njemačkih. Hvala lijepo. Hvala. Oprostite. Gospodin Miljenko Dorić u ime kluba HNS-a. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Uvaženi gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Svaka država koja drži do sebe i koja je dobro organizirana, posebno vodi brigu o svojim prirodnim resursima, o svojoj prirodnoj baštini. More, pomorsko dobro ili priobalni pojas u širem smislu, šume, izvori pitke vode, naše planine, naše poljoprivredno zemljište, naši otoci su naše izuzetne vrijednosti. Kolegice i kolege nepostojanje ovog zakona dokaz je kako vodimo brigu o jednom segmentu tih prirodnih resursa toga našeg prirodnog bogatstva. Ja ću započeti sa nekoliko rečenica iz izvješća Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo. Kolegice i kolege koji sjede u tom odboru jednoglasno su donijeli zaključak da se provede treće čitanje. To su korektno obrazložili i dapače naveli da je potrebno napraviti jednu cjelovitu analizu stanja. Sada bi kolegice i kolege ovako na prvi pogled izgledalo logično, ali uopće nije logično. Naime, da je saborski odbor prije 15 ili 16 godina predložio ovakve zaključke onda bi to bilo logično. Zaboravili smo datum. Danas je 17. dan mjeseca veljače 2010. godine. Dakle, gotovo dva desetljeća Hrvatska nema zakon kojim regulira ovu materiju. Dakle, pravna praznina omogućila je da se godinama i godinama koriste ovi najljepši tereni na jednoj od najljepših obala ovoga našega svijeta, bez ijedne lipe naknade koja bi išla u lokalni, županijski ili državni proračun. Kolegice i kolege ne radi se o 200, 300 ili 500 metara kvadratnih, radi se o stotinu milijuna metara kvadratnih najljepših terena. Ja ću ponoviti ono što sam rekao tijekom prvog čitanja zakona. Da smo imali koncesije za te terene i da smo naplaćivali samo 10 kuna po metru kvadratnom godišnje, mi bi bili bogatiji svake godine za točno milijardu kuna. Ja vas molim da taj broj zapamtite jer će nam trebati u kasnijem dijelu moje rasprave. Međutim, kolegice i kolege obzirom da nije bio određen nositelj vlasništva, ne samo da nije bilo moguće dati nekome u koncesiju dati te terene, već nije bilo moguće da se investira, da se obogati turistička ponuda sportskim, rekreativnim i drugim sadržajima. Tako da onih milijardu kuna da je bilo ovih investicija vjerojatno bi naraslo na 5, 6 ili 10 milijardi. Zašto je ovaj zakon bio u nekoj ladici, prijedlog zakona zapravo bio u nekoj ladici toliko godina? Tko je zato kriv? Koga smo mi danas prozvali? I što ćemo učiniti da se to više nikada ne dogodi? Kolegice i kolege, vratit ću se sada malo na matematiku. Ako smo došli jednom jednostavnom računicom da smo gubili milijardu kuna godišnje, onda je to dnevno gubitak od 3 milijuna kuna. To je tjedni gubitak samo poslovnih koncesija od 20 milijuna kuna. Ovaj broj tjedni, tjedna kalkulacija mi je zanimljiva zato što priznat ćete da ste svi vjerojatno sa odobrenjem neki dan čuli kada je naša predsjednica Vlade rekla, da je Vladi jako teško osigurati 22 milijuna kuna da se obeštete poljoprivrednici čije je brašno, odnosno brašno čije je žito, nestalo iz Đakovačih silosa. 300 poljoprivrednika imalo je tamo pšenicu i vrijednost te pšenice je procijenjena na 22 milijuna kuna. I to vidimo nije jednostavno prikupiti. I predsjednica Vlade je predložila da se ne obeštete svi, nego samo tisuću i 600 poljoprivrednika kako bi jasno to opterećenje bilo po državi manje. Kolegice i kolege, svaka odgoda ovoga zakona za tjedan dana u biti rezultira time da nestane jedan silos kao što je onaj u Đakovu, svaki tjedan. Godišnje nestane 50 silosa đakovačkih. Kroz 20 godina ili skoro 20 godina nestalo je dakle, izračunajte tisuću silosa. Ja i klub HNS-a ne možemo se složiti sa takvom logikom da se stalno odgađaju zakoni koji u biti postavljaju na zdrave osnove korištenje tog prirodnog resursa. Kolegice i kolege, naime ako nismo u stanju recimo na ovom primjeru omogućiti da se kroz koncesije u lokalni, županijski ili državni proračun slije relativno veliki iznos novca onda se ne moramo čuditi da nemamo dovoljno sredstava za određene društvene djelatnosti. Ovakav način rada normalno vodi upravo u takvu jednu tešku situaciju u kojoj se i mi u ovom trenutku nalazimo. Neprihvaćanje ovog zakona i neprimjenom ovog zakona više nije samo ekonomsko pitanje. Sa protekom vremena ovo sve više postaje pitanje mentalnog zdravlja hrvatske politike. Ja vas lijepo molim da promijenimo svoj odnos prema ovakvim zakonima i prema našim prirodnim resursima. Hvala. Imamo jedan ispravak gospodin Damir Kajin. se./... jedan navod oko koliko je moguće sredstava uprihoditi ovim zakonom. Ovdje se spominje 100 milijuna kvadratnih metara. Zakon je potreban, on je nužan ali naknada za koncesiju mora biti razumna, nemojmo mi govoriti o 3 milijuna kuna dnevno ili 1 milijardi kuna godišnje jer bi to momentalno značilo bankrot ili bolje rečeno stotinu stečajeva, bankrot hrvatskog turizma prije same turističke sezone. Znači, još jedanput imajte na umu, naknada da, treba je plaćati, imaoci tih hotelskih kuća ali ta naknada u svakom slučaju treba biti razumna a ne da temeljem iste uništimo djelatnost od koje i zemlja puno očekuje. Hvala. U ime kluba HSS-a gospodin zastupnik Stanko Grčić. Nema ga.

Hvala. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije dovršava proces privatizacije u turizmu, regulira ponašanje u prostoru u Primorskoj Hrvatskoj, definira vlasništvo nad teritorijem i zaokružuje poslovanje u hotelijerstvu. Ovaj zakon se donosi već godinama a država je bila vrlo oprezna u njegovom donošenju jer je riječ o izuzetno osjetljivoj tematici. Ovaj zakon bi naime dodjelom koncesija trebao riješiti problem oko 100 milijuna četvornih metara zemljišta koje tijekom privatizacije nije uneseno u temeljni kapital hotelijerskih tvrtki a koje je neophodno i strateški važno za razvoj hrvatskog turizma i formalno i sadržajno. Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije omogućava se država izdavanje i naplata koncesija za njezina zemljišta u hotelskim kompleksima i kampovima od kojih do sada nije zarađivala ništa. Procjenjuje se da ima oko 22 milijuna četvornih metara neprocijenjenog zemljišta u kampovima te da sveukupna površina zemljišta koje nije prilikom privatizacije uneseno u kapital turističkih poduzeća iznosi čak 100 milijuna metara kvadratnih. Hipotetski kad bi država ove godine počela sa izdavanjem i naplatom koncesija samo na zemljištima u kampovima po cijeni od primjerice 7 kuna po kvadratu kao što je to u Italiji dobili bi 154 milijuna kuna. Na ukupno 100 milijuna kvadrata po istoj bi cijeni država zaradila 700 milijuna kuna pa se možemo zapitati koliko smo novca izgubili u posljednjih deset godina koliko se pokušava donijeti Zakon o turističkom zemljištu. Zbog nedefiniranog vlasničkog statusa tog zemljišta nije bila zakinuta samo država i lokalna samouprava već i hotelijeri te vlasnici kampova jer im je bilo onemoguće investiranje i kategorizacija. U hrvatskoj ruralnoj tradiciji postoji institucija zajedničkog dobra a u urbanoj javnog dobra. Ta tradicija među ostalim uključuje javni pristup plažama. Kritičari ovog zakona upozorava da će kolateralni učinak zakona biti ograđivanje plaća i reduciranje javnog pristupa pomorskom dobru. S obzirom da trend apartmanizacije u posljednjih deset godina nažalost nagriza i Hrvatsku treba voditi računa hoće li turisti i lokalno stanovništvo imati kuda staviti svoje ručnike. Smatramo da je za takve slučajeve iznimno važan instrument kontrole koncesijskog ugovora koji doduše ovaj zakon predviđa ali ne u svim svojim detaljima. Naime, bilo kakva preizgrađenost kao posljedica prekapacitiranosti i odsustva pažljivog prostornog planiranja može se obiti o glavu i smanjiti prihod od turizma koji danas čini 18% BDP-a Hrvatske. Zorno ću to prikazati na primjeru Španjolske. Španjolska je u recesiju zakoračila sredinom 2008. godine a dodatni udar mogućem oporavku stigao je iz turizma. Naime, jednu od najposjećenijih svjetskih turističkih destinacija prošle je godine posjetilo gotovo 15% manje inozemnih gostiju. Za zemlju u kojoj turizam stvara 11% BDP-a to je napravilo dodatne probleme. Nije samo ekonomska kriza bila uzrok loše prošlogodišnje posjećenosti u Španjolskoj jer su turisti u biti pobjegli od prenatrpanih plaća, bučnih odmarališta, ekološkog uništava i visokih cijena pa mislim da upravo iz tog primjera trebamo izvući dobru pouku. Obzirom na nedavnu situaciju kojoj smo svjedočili a vezano uz Varšavsku ulicu i Cvjetni prolaz gdje je pješačka zona pretvorena u rampu u okviru prostornog plana i da su nadležna tijela na to dala suglasnost odnosno to blagoslovila te da znamo da naši urbanistički planovi nisu niti sasvim konzervativni a niti restriktivni s pravom se postavlja pitanje može li se ovim zakonom dovesti u pitanje ili zaštititi javna dobra u lokalnim zajednicama našeg Primorja. Novi zakon ne bi smio omogućiti turističkim tvrtkama da u tzv. funkcionalnim cjelinama između objekata i pomorskog dobra, obale, sagrade nove hotele i druge objekte jer bi to dovelo do građevinske ekspanzije u hotelskim naseljima i kampovima. Ovaj zakon treba osigurati okvir koji će omogućiti rast konkurentske sposobnosti turizma te pridonijeti i održivom razvoju lokalne zajednice, prvenstveno putem investicija i zapošljavanja. Zakon ni u kojem smislu ne smije ohrabriti špekulacije trgovinom nekretninama. U osnivanje budućeg fonda, a u koji će se slijevati prihodi od koncesija i drugih plaćanja koja proizlaze iz novog zakona, smatramo da treba uključiti predstavnike zainteresiranih kompanija, gradova, općina, ali i Ministarstvo turizma, a cijene koncesija bi trebale biti razumne, uvažavajući kriterij profitabilnosti i položaja, posebno kad je riječ o kampovima. Kampovi financijski različito posluju. Neki su na lošijim, neki na boljim ili pak na vrhunskim lokacijama, neki su u prošlosti puno ulagali u svoje kapacitete i ponudu, a neki gotovo ništa. Mi u HSS-u se svakako zalažemo da se turističko zemljište koje je danas mrtvi kapital stavi u funkciju, a da koncesijski ugovori budu precizno sastavljeni u smislu zaštite interesa države, lokalne samouprave, vlasnika hotela ili kampa, a prije svega u smislu zaštite javnog dobra. Ne smijemo zaboraviti da je Jadran poželjna destinacija i zbog najčišćeg mora na Mediteranu, ali i zbog prirodnih ljepota te i zbog toga što Hrvatska doista jest reprezent Mediterana kakav je nekad bio, za razliku od drugih zemalja koje su svoju obalu pretvorile u beton i time je bespovratno uništile. Mi podržavamo u HSS-u napore koji se ulažu da se konačno donese Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije jer smatramo da da se time dovršava proces privatizacije u turizmu, da se isto tako regulira ponašanje u prostoru u Primorskoj Hrvatskoj, da se definira vlasništvo nad teritorijem i da se zaokružuje poslovanje u hotelijerstvu što jest izuzetno važno za unapređenje hrvatskog turizma. A molimo evo i od državnog tajnika dodatna pojašnjenja vezano uz primjedbe koje su izrečene na račun ovog zakona, posebno kad je riječ o javnim plažama i njihovom korištenju, jer mislim da to zanima i čelnike jedinica lokalne samouprave na terenu u Primorskoj Hrvatskoj. Hvala lijepo.

gospodine predsjedniče. Državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Svi se slažemo da je ovaj zakon potreban i da jednu situaciju koja na neki način je stavljena u okvir i legalizirana 20 godina, da je treba staviti na papir, donijeti zakon da se znaju odnosi ko šta koliko treba plaćati, kako treba plaćati, kome ide taj novac itd. Radi se o velikom zemljištu, velikoj imovini, predlagač je rekao 100 milijuna kvadratnih metara zemljišta na Jadranu, najčešće na Jadranu, od velike vrijednosti naravno da država mora skrbiti o toj imovini. ja predlažem, a vjerujem da će se i klubovi zastupnika usuglasiti, da se ide u treće čitanje. Neke stvari u zakonu još treba doraditi, neke izmijeniti, reći ću koji su po meni dijelovi zakona sporni. Ulaganje u turizam u Hrvatskoj. Vidi se da je intencija zakona da se novac koji se prikupi uloži u turizam. To je dobra ideja, apsolutno zbog toga što smo svjesni u kakvoj je situaciji hrvatski turizam, da je hrvatski turizam 15% podbacio otprilike ove godine, bez obzira što je broj dolazaka turista 1 do 2% manji, ali prihodi od turizma su otprilike 15% manji. Znači, Hrvatska je ove godine izgubila milijardu i 200 milijuna kuna prihoda od turizma što iznosi otprilike pola pada BDP-a prošle godine. Znači, nemamo razrađenu strategiju kako iz turizma izvući što više novaca, nemamo ja bih rekao dobru aktivnost u turizmu. Tu bih podjednako podijelio odgovornost između Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice jer se po rezultatu prihoda to vidi. I onda kada vidite da je intencija zakona da se nešto uloži u turizam, naravno da morate pozdraviti. Ulaganje će se vršiti iz sredstava koji se prikupi koncesijama koje će biti davane na 30 godina. I sada zakon definira da će koncesije, odnosno vrijednost koncesije odrediti Vlada, a da će se onda taj novac dijeliti 60% fond, odnosno država za turizam i 40% jedinice lokalne samouprave. Ono šta ja mislim da prvenstveno bojazan dobrog dijela turističkih djelatnika, da će se kroz Fond za turizam ulagati sredstva, ali ne u ona područja od kojih je novac prikupljen. Znači, nelogično je da uzmete kvadratnih metara iz općine, ja ću sad reći bezveze, ili grada Umaga, a ulažete taj novac u jedan drugi dio Hrvatske. Ono što bi trebalo biti da se regulira zakonom, da se sredstva koja se uzmu ulažu u jedinicu lokalne samouprave odakle odakle je ta tvrtka ili onaj tko gospodari sa tim objektom. S druge strane, vrlo bitno je možda definirati i vidjeti na koji način, ako će ostati već Fond za turizam, se misli ulagati. Ovo je dosta općenita fraza i ja ću reći da mi sad imamo u Hrvatskoj i stavku u proračunu ministarstva koja je doduše mala. Imamo i Hrvatsku turističku zajednicu koja gospodari sa 300 milijuna kuna, od kojih efekata je vrlo malo, ja bih se usudio reći gotovo da ih i nema, jer ja ne vidim da se bilo šta, da se Hrvatska brandira u svijetu kao zemlja koja nije, nije, do sada je shvaćana kao zemlja jeftinog turizma gdje ćete potrošiti malo novca, odnosno nema potrebe za velikim izdacima. Hrvatska nema nikakav svoj dio, brand po kojem bi bila prepoznatljiva u svijetu. Ovo Mediteran kakav je nekad bio ja mislim da je slogan koji može preuzeti bilo koja zemlja na Mediteranu i reći evo to je ta zemlja, odnosno to je slogan za našu zemlju. Znači, ne radi se dovoljno kvalitetno. Sadašnja ideja o brandiranju Hrvatske kao gastro destinacije je stvarno, ne znam kako bih uopće iskomentirao. Zamislite situaciju, mi znači brendiramo Hrvatsku kao zemlju u kojoj možete dobro pojesti recimo dalmatinsku hranu. I sada dođe turist u Istru i tamo mu nudi konobar ribu na dalmatinski itd. Mislim da se takav oblik turizma i takvo brendiranje Hrvatske jednostavno neće donesti ništa dobro. Ono što bih ja kao prijedlog stavio pred predlagača pogotovo ako će se ići u treće čitanje i što ne bi bilo loše. Najbolje znaju Najbolje znaju u šta treba uložiti oni koji upravljaju sa tom investicijom. Njima je u interesu da ulaganje bude dobro, jer činjenica da većina recimo kampova ima izgrađene objekte gdje će ostati vlasnici bez obzira da li oni platili koncesiju, odustali ili se koncesija dala nekom drugom. Znači, ostat će vlasnici objekata i njima je u interesu da i ulaganje u investiciju, odnosno u taj dio zemlje zemlje i prostora bude što kvalitetniji. Moj prijedlog je da se prizna ulaganje u budućnosti kao dio koncesije. Znači, da se prebije obaveza dijela koncesije sa onim što će recimo kampovi ili neke turističke tvrtke uložiti na tom području. Zato šta bi na taj način kvalitetnije ja mislim izvršili ulaganja u turizam, naravno uz suglasnost sa nekim ispred države ne može se ulagati bez toga da država država dopusti unutar nekih kriterija koje bi ona odredila. Ne može se uložiti šta ja znam u kampu u neki nepotreban detalj samo zato šta to vlasniku odgovara. Mora biti zajednički interes države i vlasnika. Ali bi se ulaganje u kamp trebalo priznati kroz koncesiju kao umanjenje u narednom periodu. Također, ono šta želim napomenuti vrlo bitno je ispregovarati bez obzira šta se sada 20 godina nije ništa plaćalo, vrlo bitno je ispregovarati sa sa turističkim tvrtkama koja bi to bila. Znači, Vlada će donesti uredbom koja će biti cijena koncesije, ali da se vidi što je to realno za turistički sektor. Ja mislim da, evo recimo da bude, spominje se kuloarski da će koncesija biti od jedan do pet eura. eura za koncesiju nekog kampa je užasno veliki novac hotela itd. Pa i jedan euro je veliki novac kad uzmete koliko pojedini kampovi imaju prostora. Te tvrtke ne ostvaruju Bog zna kakve rezultate i bitno je sada da ne ubijemo sada taj sada taj dio industrije, odnosno da mnogi se zbog visine koncesije ne bi odlučili na zatvaranje kampova, odnosno da jednostavno jeftinije im je da zatvore kamp, nego da nastavi raditi pogotovo što kamp turizam u Hrvatskoj donosi veliki dio turističkog kolača. Znači, moramo imati bar neke gabarite i nije dobro što se već u ovoj pripremi zakona uredbe nije prišlo komunikaciji na taj način da ljudi budu svjesni koliko je realno da se može očekivati visina koncesije za njihovo područje. Apsolutno smatram da ovaj zakon treba donesti, očekujem treće čitanje da se neke te stvari u zakonu definiraju, poprave. Apsolutno podržavam i to da se uloži novac od naplata koncesija u turizam. Rekao sam u Hrvatskoj prosječni turist potroši 30% manje nego na drugim destinacijama. Zbog čega? Zbog toga što nema strategije turizma, zbog toga što nema ideje na koji način prodati nešto turistu, zbog toga što nema nikakve koncepcije što se u turizmu radi. I to treba mijenjati. Ako je ovo korak prema tome, normalno da ću ga podržati. Hvala lijepo. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, sad je bio tu sa kolegicom, kolegice i kolege. Ja Ja ću pokušat ostati izvan političkih determinanti ovoga zakona samo na ono što on stvarno želi regulirati tehnički aspekt problema. I bez obzira na to što sam kao predsjednik saborskog Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo potpisao izvješće što odbor misli. 12 nas je bilo jednakomislećih ljudi da ide u treće čitanje. Ja bih htio zapravo pohvaliti predlagača, Ministarstvo pravosuđa koje je to zapravo obuhvatilo na sebi, najbolji mogući način sagledalo sa pravnog stajališta. A bio sam protiv i predložio treće čitanje zato šta mislim da oni prateći akti i praktički aspekti ovoga zakona nisu dorečeni do kraja. sa stajališta inženjera koji ovu problematiku promatra ne kao pravnika iako u Saboru se sve radi o zakonima, o pravu, ali se ipak regulira neka tehnička problematika. Ja rađe progovorio na takav način. Dakle, jedan inženjerski pogled, barem evo sam u Saboru najbolji arhitekt jer sam jedini arhitekt, pa onda imam pravo tako govoriti. Nesporno je i što je kolega Maras rekao i drugi predstavnici klubova da je ovaj zakon zapravo neophodan da se donese, da se ova problematika bolje da tako rečem konačno riješi i da u tom smislu treba dati tu podršku, da se treba doći do titulara privatnog vlasništva, jer bez toga ne može se ići naprijed niti oni koji raspolažu tim objektima, niti lokalne sredine u kojima se to događa, niti država da bi mogla bolje puniti svoj proračun. Dakle, zbog otvaranja mogućnosti razvojnih programa, zbog novih projekata, zbog dizanja razine onih projekata koji već tamo postoje na terenu i u krajnjem slučaju zbog toga da bi se uprihodilo značajnu sumu izraženu u eurima ili kunama od moguće prodaje i moguće koncesije ovaj zakon treba što prije donijeti. Ne znam što treće čitanje koliko to odlaže ili ne. svakom slučaju radi se o jednom bitno kvalitetnijem tekstu u ovome drugome čitanju u odnosu na prvo čitanje i dokazuje da je predlagač usvojio puno primjedbi koje su u prvom čitanju dati, da predlagač surađuje sa svima onima s kim treba surađivati. Možda još uvijek oni koji će biti da bi trebalo s njima neke konkretne, neka konkretna rješenja, neko modelsko ispitivanje u naravi. Jer jednostavno ne postoji jednoznačnost problema da bi je trebalo malo proanalizirati i unijeti te specifičnosti u zakon, možda malo detaljnije. s moje točke gledišta u prvom redu kad se govori o prostornoj problematici. Naime, nesporno je da danas u praksi Zakon o pomorskom dobru izaziva velike dvojbe u pogledu mogućeg tumačenja nekih situacija, iskustvo koje nosim iz Splita sa samog glavnog …/Govornik se ne razumije./…, odnosno sa područja lučke uprave, kao državne institucije, institucije od državnog interesa četiri subjekta na različiti način su tretirani u smislu knjiženja katastarskog, imovinskog i svih ostalih prava koje iz toga proizlaze. Do apsurda da objekt koji postoji na gatu gotovo da ne postoji u pravnom smislu. Ponovno ističem da je poimanje zakona isključivo kao pravne problematike nije dostatno i iz tog razloga bi trebalo u prvom redu po mom mišljenju detaljnije razraditi problematiku redovne upotrebe ja sam u raspravi na odboru spominjao termin funkcionalne upotrebe što možda i nije najkvalitetnije rješenje naziva, ali u svakom slučaju kroz funkcionalnu se može smatrati ono šta je neophodno da bi se kategorizacijom objekta moglo postići ono šta se želi. U tom smislu nisam reagirao na vođenje kolege Leke u pogledu definicije građevinskog zemljišta jer se to zna, nisam htio kao ispravku navoda jer imam svoju raspravu. Definicija građevinskog zemljišta je zakonom poznata i zna se što građevinsko zemljište znači, ali ono šta je ključno u ovome pogledu nije pitanje građevinskog zemljišta, nego moguće kategorizacije objekata onako kako oni žele u budućnosti biti ili već danas jesu, a eventualnim drugačijim reguliranjem zemljišta to im ne bi bilo omogućeno. Govorit u raspravi u Saboru o tome da se pogoduje jednome, pogoduje drugome nisam nikad dosad naišao da nešto što nije interes gospodarstva ne bi bio interes i države i punjenja državnog proračuna, samo je pitanje da li je pojedinačni interes na štetu državnog proračuna, da li je na štetu države, ali mislim da usklađenost između gospodarstva i države ne mora sama po sebi biti negativna da ona može funkcionirati jako dobro. Na određeni način sam na strani hotelijera, odnosno turističkih radnika u svemu ovome skupa, jer mislim da je hotelijerstvo jedna djelatnost koja je nisko akumulativna, nije lako poslovati u hotelijerstvu, vrlo je teško bilancu završiti sa pozitivnim rezultatom, i u krajnjem slučaju financiranje hotelijerstva se u svakom slučaju vodi od onih koji imaju fondove na dugu stazu. Dakle, s jedne strane trebamo regulirati odnosno imovinskopravne bez obzira da li se radi o kupovini zemljišta ili o koncesiji koja im je bila na raspolaganju, ali naravno definicija cijene tog zemljišta i definicija naknade naknade za koncesiju svakako će pokazati je li se s time postižu pozitivni efekti za gospodarstvo, pa kroz gospodarstvo i za državu, ili samo država ide namirit sebe a da ne vodi računa o onima koji jesu. Kako ovaj zakon dolazi zato da bi se reguliralo i vlasnicima objekata pretpostavka da država ima na umu svoj interes kroz interes gospodarskih subjekata, ne da gleda samo sebe, jer bi po tome mogla jednostavno raspisati sve ono šta hoće. Mislim da bi do trećeg čitanja bilo dobro kontaktirati sve one na koje se odnosi ovaj zakon, proanalizirati neke specifične situacije da ne bi došlo do individualne lokalne lokalne interpretacije zakona, način da u jednome slučaju se riješi na jedan način, u drugom slučaju na drugi način. Dakle da, ako možemo doći do toga da je dva više dva četiri, a ne da to bude pitanje arbitraže nekoga tko tko će provoditi ovaj zakon, da se svakako sagleda sa problematikom pomorskog dobra, da se svakako sagleda sa problematikom definicije redovne upotrebe, pogotovo kroz kontekst kategorizacije objekata da bi imali kategoriju i da bi imali namjenu o kojoj se govori jer nije samo pitanje kategorije, nego je i pitanje i karaktera objekata koji se grade, svakako da problematika u kampovima je možda lošije definirana nego šta su definirani objekti. Ali nešto što mi se čini izuzetno važnim, a to je da se čim prije osnuje fond za korištenje alimentiranih sredstava kako bi se vraćali turizmu da se ne dogodi iskustvo Agencije za promet poljoprivrednog zemljišta koja je zakonom bila predviđena, nije profunkcionirala, pa smo iz tog razloga morali tražiti neka nova rješenja da ne dođe do zastoja prometa nekretnina. Hvala lijepo. Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Ma htio bih naglasiti ponovno ono što sam rekao. Naime, ovaj zakon načelno ne definira šta je turističko zemljište. Načelno ne definira, a prostorni i urbanistički plan ga mora konkretizirati u naravi šta je. Ovakvom situacijom ovaj zakon će omogućiti, da se najprije definira šta je turističko zemljište, pa se vrši pritisak na one koji će raditi urbanizam i prostorni plan, i tako ćemo mi izgubiti generalno interes društva gdje će se graditi i šta će se graditi. To je ono što ja vidim. To je ono što vide oni koji su gledali ovaj zakon na konkretnim primjerima.

kako će to u praksi profunkcionirati, međutim i nadalje vam tvrdim točno se Zakonom o prostornom planiranju zna što je građevinsko zemljište. Prema tome, u ovome ne treba govoriti što je građevinsko zemljište. Isto tako pitanje, da vam mogu kazati, isto tako pitanje prostornog planiranja. Prostornim planiranjem se definiraju turističke zone, kao što se definiraju i sve ostale, samo je pitanje interpretacija unutar prostornim planom definiranih zona koja se ovdje ne sagledava i zato dajem naglasak na potrebe rješenja, unutar jedne te iste turističke zone, koji je dio u pomorskom dobru, a koji dio izvan pomorskog dobra. Dakle pitanje je koje nema nikakve veze sa definicijom što je građevinsko zemljište, ali i turističko zemljište isto tako građevinsko zemljište jer. Molim? Ne, ne, nije. Građevinsko zemljište je sve ono u kojem postoji gradnja, a onda postoje različite namjene pojedinog građevinskog zemljišta. Mislim problematika je više iz moje profesije nego, odnosno iz domene prostornog planiranja, nego turizma ili Ministarstva pravosuđa. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče. Na samom početku želim pozdraviti odluku predlagatelja da uvaži stav i zahtjev SDP-a, te ovaj iznimno važan prijedlog zakona uputi u treće čitanje. Sigurna sam da će ta odluka omogućiti poboljšanje ovog prijedloga zakona. U ovom se zakonu radi o problematici koja je u proteklih 20-ak godina izazvala velike traume u hrvatskom društvu, posebice u 90-im godinama prošlog stoljeća, u razdoblju grabežne tajkunske privatizacije, pljačke i otimačine društvenog vlasništva, siromašenja većine hrvatskih građanki i građana, njihovim gubitkom posla, i života dostojnog čovjeka. Zbog svega toga prilikom donošenja ovog zakona moramo biti posebno oprezni i puhati na hladno kako ne bismo dodatno traumatizirali i oštetili napaćeno, privatizacijskom pljačkom, napaćeno hrvatsko društvo. Iako se ne bavim ovom problematikom dobila sam mailove s primjedbama pravnika koji se bave ovom problematikom, a njihove mi se primjedbe čine argumentiranima pa ću ih ovom prilikom i predstaviti. Želim podsjetiti da se Zakonom o pretvorbi društvenih poduzeća iz 1991. godine trebala izvršiti pretvorba društvenih poduzeća kako bi tvrtke s društvenim kapitalom dobile vlasnika. Pri toj pretvorbi bilo je potrebno izvršiti promjene oblika vlasništva imovine poduzeća što je većim dijelom napravljeno, ali se pretvorba vlasništva nad društvenim sredstvima u poduzeću mogla i kasnije provoditi na zakonom propisane načine pomoću obnove postupka ili kasnije Zakonom o privatizaciji. U provedenim pretvorbama društvenih poduzeća zbog zakonskih uvjeta i ograničenja prometom zemljištem pojedina imovina poput zemljišta o kojima danas raspravljamo ostala je neprocijenjena u kapitalu društva, ali je novo trgovačko društvo moglo takvo zemljište i dalje koristiti i još ga uvijek koristi, ali bez valjanog upisa vlasništva u javnoj gruntovnoj knjizi. Ovom prilikom podsjećam i na odredbe Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju, posebice na čl. 3. i 4. koji se odnose na djelokrug fonda, a u kojima se govori da je Hrvatski fond za privatizaciju utemeljen kako bi proveo i dovršio privatizaciju nekadašnjih društvenih poduzeća, a upravlja imovinom u vlasništvu RH kada je to određeno zakonom ili odlukom Vlade. I Zakon o privatizaciji iz 1996. godine u čl. 42. i 47. uređuje status nekretnina procijenjenih u vrijednosti društvenog kapitala u postupku pretvorbe na temelju Zakona o pretvorbi, odnosno određuje da je sve što nije procijenjeno i unijeto u društvo kapitala trgovačkog društva kao slijednika društvenog poduzeća prenijeto na fond. To znači da iza toga u Hrvatskoj više nismo imali društvenog vlasništva već potrebu sređivanja stvarnog stanja i upisa vlasništva u javne knjige. Sve ove odredbe važne su za problematiku kojom se danas bavimo u ovom prijedlogu zakona. Iz prethodno navedenih zakonskih odredbi razvidno je da je Hrvatski fond za privatizaciju postao vlasnik neprocijenjenih nekretnina, najčešće samo zemljišta, kada nekretnine zbog zakonskih ograničenja nisu mogle biti unijeti u društveni kapital trgovačkih društva u postupku pretvorbe društvenih poduzeća. Fondu je danas zadaća provedbe dovršetka privatizacije između ostalog turističkog zemljišta te građevinskog i ostalog građevinskog zemljišta sa statusom društvenog vlasništva, pogotovo zemljišta koje nije procijenjeno ni unijeto u društvo kapitala. Svi prethodno navedeni zakoni još su uvijek važeći, no prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije nije usklađen s tim propisima, a sadrži elemente zbog kojih stručnjaci opravdano sumnjaju da se neće jednako primjenjivati na sve slučajeve. Zbog mogućnosti nejednake prakse i primjene treba već sada postaviti pitanje ustavnosti ovog prijedloga zakona. Osim toga trebalo bi razmotriti i promjenu naziva ovog zakona jer su predmet zakona ustvari uvjeti i postupak za upis prava vlasništva i raspolaganje nad nekretninama zemljišta unutar građevinskog područja namijenjenog ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti. U čl. 2. trebalo bi jasnije definirati na koje se to zemljište odnosi, a koje se zemljište iz toga isključuje. U čl. 6. koje se odnosi na zemljište društvenog vlasništva koje pripada nekom kampu ne smije se unositi u društvo kapitala već dati na raspolaganje putem koncesija. Stručnjaci smatraju da se ovim posebnim zakonom moraju preciznije nabrojati namjene zemljišta, kampovi, turistička naselja, zone i sl., te potaknuti i omogućiti rješenje vlasničkog statusa nad nekretninama iz čl. 47. Zakona o privatizaciji i to ukoliko su se nekretnine zemljište nalazile ili se sada nalaze u građevinskom području prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji namijenjenoj za razvoj turizma. Ovim posebnim zakonom u biti bi trebalo potaknuti i na pojednostavljen način po jasno napisanim pravilima omogućiti da se u nekom upravnom postupku voljom sada poznatih stranaka, poput vlasnika zemljišta Hrvatskog fonda za privatizaciju i vanknjižnih vlasnika građevinskih objekata, trgovačkih društava ili pojedinaca i pojedinki, razriješe odnosi u pogledu vlasništva i daljnjeg svrsishodnog gospodarenja te da se o tome naprave zakonom propisani upisi u javne knjige. Za to bi jedna od zainteresiranih strana trebala pripremiti odgovarajuću dokumentaciju, uobičajeno geodetski elaborat radi provedbe u javnoj knjizi katastra, a kasnije po službenoj dužnosti upisa vlasništva u gruntovnoj knjizi. Naravno da tu dolazi do pribavljanja i raznih suglasnosti zainteresiranih osoba, a treba istaknuti i nastanak odgovarajućeg povećanja kapitala trgovačkog društva i to na ime ulaganja kapitala od strane Hrvatskog fonda za privatizaciju za udio vrijednosti zemljišta. U tom postupku elaboratu trebalo bi utvrditi stvarni oblik i površinu zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade ili grupe objekata za koje bi se trebalo oformiti posebna zemljišna čestica koja bi upisom u javne knjige postala vlasništvo onog subjekta koji je zemljište na zakonom priznati način otkupio ili kojemu je vlasništvo zemljišta priznato po zakonu iz subjekta koji je stekao vlasništvo kakvog objekta u pretvorbi i privatizaciji pa je dosad ostao njegov vanknjižni vlasnik. U svakom bi slučaju bilo nužno da se na odgovarajući način izvrši izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji, odnosno čl. 47. Stručnjaci također naglašavaju da bi novi upravni postupak morao uvažiti prijašnje i sadašnje stanje i činjenice, a u postupku se moraju uvažiti i primijeniti odredbe drugih važećih zakona kao npr. Zakona o zemljišnim knjigama, katastru i Zakona o prostornom uređenju. U svakom slučaju imovinske odnose u pogledu stjecanja i upisa vlasništva nad zemljištem građevinskog područja namijenjenog turističkoj djelatnosti koje je nekad bilo u režimu društvenog vlasništva treba što hitnije urediti pa je donošenje dobrog zakona bitna stvar za razvoj turizma kao ozbiljne grane privrede Hrvatske. U tom se smislu nadam da će predlagatelj do trećeg čitanja uvažiti tijekom ove rasprave iznijetih primjedbi i osmisliti kvalitetno zakonsko rješenje pa možda i paket izmjena drugih zakona koji pokrivaju ovu tematiku, a u cilju dugoročno kvalitetnog i pravednog rješenja. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku, gospođa potpredsjednica Željka Antunović. Izvolite. Hvala lijepo. Kolegica Holy je jednog trenutka spomenula gospodarsko stanje, odnosno situaciju turističkih poduzeća, odnosno ugostiteljskih turističkih poduzeća na koja se u suštini odnosi ovaj zakon, odnosno sva rješenja koja će biti pozitivna omogućiti će neke pozitivne pomake i u tome. u tim poduzećima kolegica Holy se osvrnula samo na posljedice pretvorbe i privatizacije. Ja bih htjela upozoriti na trenutačno stanje hrvatskog gospodarstva i poziciju koju imaju upravo ta turističko-ugostiteljska poduzeća. Sve je na koljenima. Oči su uprte upravo u turizma kao djelatnost koja će u ovoj godini značajno pomoći i doprinijeti da prebrodimo ovu krizu, cijela zemlja i cijelo gospodarstvo. Ja mislim da kad govorimo o ovom zakonu da moramo uzeti u obzir i specifične uvjete u kojima hrvatsko gospodarstvo, odnosno turizam, danas funkcionira. I da je u redu sva ova poboljšanja i sva ova rješenja da će razriješiti imovinsko-pravne odnose. Ali moramo voditi računa o tome da ovaj zakon ne bude omča oko vrata turizmu i turističkoj djelatnosti. I da u ovom trenutku kada oni nemaju sredstava za pripremu turističke sezone da dobiju još jedan namet kraj svih onih koji već postoje i od kojih niti jedan do dana današnjeg nije ukinut. Hvala. Odgovor gospođa Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Kolegice Antunović, vi ste apsolutno u pravu i tu nije samo taj problem koji ste vi spomenuli, nego je problem općenito u promišljanju hrvatskog turizma. I tu bih podsjetila a imali smo prilike i nedavno raspravljati o onom famoznom izvješću o roku dovršenja ona tri dokumenta koja nisu napravljena, a ne znamo kada će biti napravljena, što pokazuje ustvari određenu bezidejnost hrvatske Vlade u pogledu strateške odrednice turizma. I bojim se da će takvo stanje se vidjeti i već ove izuzetno krizne godine, a nažalost i u godinama koje dolaze. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Nenad Stazić kojeg nema.

Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu, odnosno njegovo donošenje ima već sada dugu pravnu povijest. Ono se negdje priprema, donosi već od 2003., pete godine. Naravno da je ovaj prijedlog zakona, što je jako dobro da je predlagatelj prihvatio da ide u treće čitanje zbog također još uvijek brojnih primjedbi, ali u svakom slučaju to je daleko veliki napredak u odnosu na onaj prvotni prijedlog iz 2005. godine kojim prije svega nisu bili zadovoljeni one koji treba najprije zadovoljiti i zadovoljiti pravdu prije svega tj. vratiti to zemljište vlasnicima vlasnicima tj. građanima tim više što postoji već odavno Zakon o povratu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. znam i to svi znamo da je bio veliki pritisak ljudi iz Europe dužnosnika, ali ne bih rekla da su oni zastupali Europsku uniju nego tko zna čije interese. I o tome treba progovoriti ovdje u Hrvatskom saboru da ne budemo šutljivci sutra u u Europskom parlamentu. Naime, o čemu se radi? Bila sam prisutna jednom sastanku kada je upravo 2005. godine bio taj prijedlog zakona u proceduri kojem bivši vlasnici nisu bili zadovoljni, kojem saborski zastupnici velika većina nije bila zadovoljna, zbog čega je Vlada formirala posebno komisiju sastavljenu i od oporbe kako da se pripremi jedan adekvatan u u svakom slučaju povoljniji tekst. Tada je gospodin Degert lupio šakom od stol i rekao je, što se to događa sa Zakonom o turističkom zemljištu? Ja ga pitam, a što se to događa? Zašto to zemljište ne Zašto to zemljište ne pripadne u vlasništvo hotelima? A ja kažem njemu, pa gospodine Degert po kom pravnom osnovu? Nije naravno odgovorio. Prema tome, budimo svjesni da netko zastupa i nečije posebne interese i da to nisu bili pritisci iz Europske unije jer nemaju zbog čega ni biti. Naravno, ovdje je naša stvar da li će Zakon o turističkom zemljištu slijediti onaj famozni Zakon o golfu, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o vodama. Nažalost, unatoč onim brojnim poboljšanjima još uvijek nekih ima relikata i rudimenta koji su se već nekako ustalili i postali sastavni dio nekako nekako naše pravne terminologije, što do sada tomu nije bila, a koje nalazimo upravo u Zakonu o vodama i Zakonu o golf igralištima. Naime, o čemu se radi? Vlasnik je dužan prodati, država je dužna prodati, jedinica lokalne samouprave je dužna prodati. Vlasništvo obvezuje ali u drugom pravcu, da se njime savjesno koristi, ali ne da se nekome proda. Prema tome, ja ću o tome nešto konkretnije govoriti u pojedinim odredbama. Ali u svakom slučaju kada govorimo o ovom prijedlogu zakona, možda nije suvišno podsjetiti ono što naši pravni teoretičari govore kada elaboriraju turističko zemljište govoreći što je to. Oni i dalje smatraju da pravni pojam ostaje pravi temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima o građevinskom zemljištu, uglavnom se radi o građevinskom zemljištu. Prema tome, ovo za njih je i dalje pojam tzv. turističko zemljište. Prema tome predlagatelj neka razmisli da li i dalje zadržati ovaj novoformirani, novokomponirani izraz jer tako što god nikne na nekom zemljištu, onda ćemo zvati to takva zemljišta i imat će pravni posebni režim, što je apsolutno neprihvatljivo. Mi se moramo uvijek držati Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i ništa drugo po pojedinim zakonima ne može biti drugačije riješeno. Može biti nešto precizirano ali osnovna načela Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ne mogu biti derogirana. Ovdje se definira što je turističko zemljište. Naravno da se govori da je to građevinsko zemljište koje nije ušlo u temeljni kapital. Međutim, moramo podsjetiti da ono u naravi predstavlja izuzetno veliki broj nekretnina, izuzetno velike površine, neprocijenjene vrijednosti ali i neprocjenjive vrijednosti. Naravno da su one od značaja ne samo za svoje ranije vlasnike, nego za sve građane i državu u cjelini. Naravno da to sprečava i privatne poduzetnike kao individualce, kao male obrtnike da to sprečava također i poduzeća, ugostiteljske tvrtke da obavljaju redovno svoju djelatnost ili zamišljenu svoju kako bi osigurali sebi i svojoj obitelji opstanak. Uopće po teoriji pod pojmom turističkog zemljišta moramo se prisjetiti i Zakona o privatizaciji društvenih poduzeća, gdje nije bila procjena ova vrijednost, gdje unatoč tome Hrvatski fond za privatizaciju davao suglasnost i odakle su se mnogi knjižili. To je izazvalo veliku zbrku pravnu iako je stvar vrlo jednostavna. Jednostavna je onda bila kada su bespravno ulazili, protuzakonito često i na kriminalni način zbog čega se vode brojni postupci diljem Hrvatske, ne samo u pogledu uknjižbe, uknjižbe, prava zemljišta nego i po kaznenim odjelima naših redovnih sudova. Naime, Hrvatski fond za privatizaciju dobio je negdje oko 600 takvih zahtjeva, 30% ih je uspio riješiti, ali oni se i dalje pozivaju na odredbu članka 47. tzv. tehnološke cjeline. Pa je za njih tehnološka cjelina jedno poduzeće je podnoseći ustavnu tužbu, naravno bilo ih je više i doživjeli su neslavnu propast pred Ustavnim sudom, o tome šute naravno jer su htjeli tražiti, pobijati odredbu članka 47. Zakona o privatizaciji pred Ustavnim sudom. Nisu uspjeli, to se drži u tajnosti, odnosno nije doživjelo jednu adekvatnu popularizaciju kakvog je stajališta Ustavni sud. Vjerujem da predlagatelj ima to u vidu i sada je posve jasno da na temelju takve odredbe nisu mogli knjižiti ono što nije bilo procijenjeno. jedno poduzeće iz Rovinja imalo je tolike ambicije da i okolne šume i parkove sebe pripoji jer je to sve tehnološka cjelina. Prema tome, toj gramzljivosti, toj bahatosti kraja nema. Nitko nema ništa protiv jer mi dobrim djelom zarađujemo svi od turizma, čitava država uprihoduje od toga. Ali osnovno načelo mora biti da oni to plate. Što će biti sa svim? Mi ovu jednu bespravnu situaciju koja je očigledna da je bila bespravna jednostavno ne možemo pokriti zakonom. Dvadeset godina oni to drže bez ikakvog pravnog temelja. Nekakva naknada i uopće u pogledu onih koji bi htjeli konkurirati bilo da se natječu kao budući koncesionari trebalo bi to također riješiti jer inače elementarne pravde, kakvu bi vi poruku onda, o tome itekako Vlada mora slati tu jednu poruku građanima. Kakva je to poruka? Ako dvadeset godina netko bespravno drži, ako je na taj način umjesto da se to zemljište vratilo evo kao što je slučaj u Zadru Puntaničana kojima dan danas nije vraćena njihova imovina a to je imovina njihovih djedova, pradjedova koja je bila nacionalizirana, izgrađeni su u socijalizmu hoteli ali bar su radili u tim hotelima. Sada ne rade u tim hotelima, njihovo vlasništvo se na neki način ponovo nacionalizira i to na način kroz one odredbe ovog prijedloga zakona. Zato molim da se o tome itekako vodi računa da oni automatski koji nisu ušli u koji nisu ušli u ovaj društveni kapital koji nije procijenjen niti da ulazi u kampove da automatski postaje državno državno vlasništvo. Govori se o vlasništvu jedinica lokalne samouprave, o državnom vlasništvu a tek na kraju se spominju privatni vlasnici. Mislim da to nije dovoljno, da kroz sve odredbe jer mi tek trebamo, dakle to je mjerodavan sud, negdje je sporno utvrdit će titulara. Dakle, ovdje može biti državno vlasništvo, vlasništvo jedinice lokalne samouprave samo ondje gdje nije privatno vlasništvo koje se onda mora vratiti već po postojećem zakonu. Jedno bih htjela još posebno posebno napomenuti da ove odredbe o koncesiji drugačije su nego u Zakonu o koncesiji a rečeno je da, rekao nam je ministar tada, to je obrazloženo da se nijedna odredba o koncesiji u pojedinim zakonima neće rješavati na drugačiji način. Nažalost, nije ovo jedini zakon, već imamo tri, četiri zakona gdje se odredbe o koncesiji na drugačiji način reguliraju. I još bih samo htjela reći to što se tiče vlasništva u kampovima imate situaciju, moramo gledati kako ide život, da odavno ne postoji nikakav kamp i to jednostavno zemljište treba vratiti prijašnjim vlasnicima. Hvala. Hvala lijepo. Imamo dvije replike. Prva je zastupnik Marin Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. U našoj državi mnogi smatraju da zadnja vrijednost koja je još ostala je zemljište i zbog toga ovaj oprez koji se čuje od saborskih zastupnika kad se govori o turističkom zemljištu. Slažem se da se prije svega trebaju obeštetiti vlasnici i to naturalnom restitucijom ali pitanje koje se postavlja zašto prodavati državno zemljište, zašto da se država odriče tog zemljišta, zašto ga neda pod koncesiju. Vidite, kod nas što se u Dalmaciji kaže mnogo tramakavalo sa tim zemljištem pa su ogromne površine kupovane po našim otocima autonomnog stanovništva kao poljoprivredno zemljište po nikakvim malim bezvrijednim cijenama. Onda bi se određenim planovima to zemljište pretvaralo preko noći u turističkoj tj. u građevno zemljište i tako su odabrani pojedinci postali milijarderi preko noći na trudu onih koji tamo žive stoljećima i čiji preci su tamo živjeli stoljećima. To nazor zove politika semafora kad se zelena boja pretvori u neku drugu boju, samo onda kad odgovara onome koji figurativno rečeno vozi kola. A ta kola obično su u vezi s onima koji su ipak pri vlasti. I moram kazati, to je jedan od velikih izvora korupcije. Odgovor na repliku, zastupnica Nevenka Marinović. Pa i moja djedovina i pradjedovina oduvijek je građevna, preko noći je postala poluizgrađena, turistička da bi se tuđi maslinici i poljoprivredno proglasilo građevnom. To je stara stvar ali to je upravo pitanje jedinice lokalne samouprave i njihove samovolje o čemu itekako država mora naći mehanizme da takvo bezakonje suzbije. Ovo što govorite i što sam sama spomenula kod turističkog zemljišta odnosno turističkog zemljišta u kampovima tu je sporna odredba članka 6. koja govori da turističko zemljište čija vrijednost nije procijenjena korektno početak vlasništvo je Republike Hrvatske. Ono ne može biti po postojećim već vlasništvo Republike Hrvatske nego može biti vlasništvo Republike Hrvatske ako nije u povratu jer najveći dio je upravo privatno vlasništvo koje je nacionalizirano a takvih imate primjera. Evo, ja vam govorim pitanje Puntanike, pitanje Borika u Zadru. Nadalje, govorite također država nekoliko puta, svaki put naši dužnosnici najviši govore nećemo prodavati najvrjednije zemljište. Sada govorimo da je turističko zemljište. Nažalost, ono se spominje tek u 4. članku da je od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, to bi trebalo možda odmah na početku biti. I da takve neprocjenjive vrijednosti koje su nam još preostale neće se prodavati. Zbog toga je sporna odredba članka 27. koja govori da će Republika Hrvatska prodati trgovačkom društvu na njegov zahtjev zemljište po tržišnoj cijeni. Zašto ne koncesija, zašto ne pravo gradnje? I na kraju krajeva, odredba članka 29. gdje će upravno tijelo to isparcelirati i dati nalog zemljišno-knjižnom odjelu. Nijedno upravno tijelo i nitko u ovoj državi nema pravo izdavanja naloga sudu,

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Gospođo zastupnice, imate pravo kada kažete da se u postupku donošenja ovoga zakona pokušao vršiti pritisak i na predlagatelja i na ovaj Sabor na način da se reklo da postoje prigovori iz Bruxellesa, prije svega iz krugova onih koji su imali interesa u tim hotelskim poduzećima i da Bruxelles prigovara da će doći do poteškoća u pregovorima u poglavlju slobode kretanja kapitala. No ono što je sigurno da ovaj zakon i donošenje ovoga zakona nemaju nikakve niti sa pregovorima niti sa pravnom stečevinom. Ja sam vidjela dopise koji su išli prema Europskoj komisiji. To su jednostavno bili lobistički dopisi odvjetnika, stranih odvjetnika koji su zastupali te hotelske kuće i koji su naravno željeli da dobiju sve to zemljište, bez obzira što u pretvorbi nije Ja odgovorno tvrdim da ovaj zakon ničim ne ugrožava niti stečevinu niti se njoj protivi. Jednako tako da ne narušava Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju jer na potpuno jednak način tretira hrvatske državljane i državljane Europske unije, a Hrvatska ima pravo odlučiti hoće li nešto prodati ili će nešto koncesionirati. I još nešto, dakle ovaj zakon upravo suprotno odredbama Zakona o golfu

termin turističkog zemljišta i da bi onda na taj način određivala i kako će se gospodarit država ili netko treći sa zemljištem u privatnom vlasništvu što ja smatram nedopustivim. Odgovor na repliku. možda i svoje vlastite interese povezane s tko zna čijim kapitalom i kakvim kapitalom, povezivati. To sam ja doživjela od gospodina Degerta koji je lupio šakom od stol tražeći da zemljište, da uđe u zakon odredba kojoj ovaj neprocijenjeni kapital uđe u vlasništvo, postane vlasništvo tih hotela. Naravno da sam se tome suprotstavila i da je to bio njegov samostalni izlet, ali oni inače tako nastupaju pa vide dokle mogu i kako mogu. mogu. Pri takvim neformalnim susretima ili čak formalnim, bilo da se događaju na sastanku, izvan, treba se žestoko suprotstaviti braneći naše nacionalne interese, a naš najveći nacionalni interes su upravo ove nekretnine, zemljište, šume, vode. Međutim mi imamo veliki pritisak, samo kod nas. Evo vidite, sama hotelijerska udruga smatra također da ovaj zakon nije dobar, ali ne iz ovih razloga koje mi ovdje govorimo. Ne, nego oni bi, čak im je sada preuranjen, zašto? Jer bi morali sada nekakvu naknadu plaćati, kakvu takvu. Oni su navikli da nikom ništa ne plaćaju, u tome je problem. I to je nešto što je neoprostivo u ime svih građana da su oni koristili tuđe 20 godina, a da nisu platili ni kunu. Riječ je zatražio predstavnik predlagatelja, državni tajnik Dražen Bošnjaković. snažnije naglasimo, obzirom da je otvoreno pitanje da li je bilo bilo kakvih pritisaka vezano za izradu ovog zakona. Ja ovdje mogu u ime cijele skupine ljudi koja malo više od 6 mjeseci doista radi na ovom zakonu koji je iznimno složen što smo svi konstatirali i vjerojatno je i to jedan od razloga zbog čega ga ovoliko dugo i nemamo. I kao što ste dobro primjetili, velika je razlika između zakona koji smo imali u proceduri 2005. godine i zakona kojeg imamo danas. Ja bih rekao da imamo zakon koji je održiv, koji nudi alate, koji nude mehanizme da dođemo do onoga što želimo, a to je definirati vlasnika svog tog zemljišta. Ono što bih rekao, čini mi se da se zakon radi u jednom dobrom ambijentu. Vrlo je teško, vidjeli ste i sami koliko zapravo interesa je u ovom zakonu potrebno pomirit. Jedni su interesi što ste rekli i hotelijera i ovih koji zapravo vode kampove trgovačkih društava, jedno je interes lokalnih jedinica samouprave, jedno je interes naravno i Republike Hrvatske. Zatim postoji interes i prijašnjih vlasnika kojima su to zemljište oduzimali. sve su to interesi koji se vrlo često međusobno i isključuju. Sada mi ovim zakonom moramo zapravo naći nekakvo zajedničko rješenje koje će bit prihvatljivo za sve. Upravo zato ja bih rekao da je dobar ambijent, nitko nas ne pritišće za ništa, nitko nam ništa ne uvjetuje, nego kako ćemo uredit to pitanje tako će nam bit. Ja sam upravo zato i prihvatio i na Odboru Odboru za prostorno planiranje i na Odboru za turizam da zakon ide u treće čitanje, da još eventualna pitanja doradimo i naravno već je do sada ovdje bilo vrlo kvalitetnih rasprava, vrlo konkretnih rasprava i sami ste otvorili pitanje koncesija. Odmah ću vam reći, ovaj zakon ima koncesiju kao lex specialis, ona je posebna koncesija jer po Zakonu o koncesijama mi bismo morali ići u javne natječaje. Nama to nije interes u ovoj priči. Nama je interes u ovoj priči da ta turistička društva koja i danas gospodare tim zemljištima dobiju na neki način izravnu koncesiju po ovom lex specialis zakonu. To je ono što je interes da im ne dovedemo nekoga tko će licitirati i tko će zapravo u tim pričama špekulirati. Tako da želim odbacit bilo kakve rasprave o tome da mi imamo ikakve pritiske od ovoga ili onoga. korektnom, ja bih rekao, tonu, u korektnom ambijentu raspravljamo sa svim zainteresirani sudionicima i mislim da vrlo brzo smo ovdje sa trećim čitanjem. Jer osnovni koncept, koliko god mi razgovarali i sa hotelijerima i sa svima drugima, osnovni koncept ja mislim da ne možemo imati drugi nego ovaj koji je predložen ovdje. Sve ove rasprave do drugog čitanja više se odnose čini mi se na tehnička poboljšanja nego da možemo ići na bilo kakav drugi koncept. Hvala. Hvala lijepo. Idemo dalje sa raspravom. Zastupnik Gari Cappelli je na redu. kolege. Građevinsko zemljište koje nije procijenjeno u vrijednosti društvenog kapitala društvenog poduzeća u postupku pretvorbe ili građevinsko zemljište koje nije unijeto u temeljni kapital trgovačkog društva u postupku privatizacije temelj je Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije o kojem danas dakle imamo priliku i raspravljati. Uređenje pravnih i ekonomskih odnosa vezanih za turističko zemljište neophodno je i od strateške važnosti za razvoj hrvatskog turizma. Zakon o toj problematici trebao bi osigurati, dakle okvir za rast konkurentnosti hrvatskog turizma, te pridonijeti dugoročnom i održivom razvoju lokalne zajednice prvenstveno putem investicija i zapošljavanja na tom području. Uz to novi bi zakon trebao omogućiti i tržišno repozicioniranje, te restrukturiranje hrvatskog turizma kao i njegovo usmjeravanje ka cjelogodišnjem poslovanju. Naime, današnja situacija u kojoj nije regulirano vlasničko-pravno stanje na navedeno zemljište izuzetno je štetno za Republiku Hrvatsku, a kao što ste mogli i vidjeti u materijalima prema posljednjim saznanjima procjenjuje se da samo u kampovima nije procijenjeno, dakle cirka oko 20 par milijuna metara kvadratnih zemljišta što zajedno dakle sa površinom drugog zemljišta koje nije procijenjeno u pretvorbi i privatizaciji iznosi negdje oko 100 milijuna metara kvadratnih. No, cijela pravna situacija, dakle nije isključivo na štetu države već i na štetu turističkih subjekata koji neizvjesnost oko vlasništva i korištenja tih nekretnina, dakle bez valjanog pravnog temelja onemogućuje u investicijama i ulaganjima u te iste nekretnine. Iako imamo i slučajeva gdje itekako su se već investicije radile bez ikakih dozvola građevinskih ili suglasnosti lokalne, jedinice lokalne samouprave sa namjerom da jednog dana će se to možda uspjeti riješiti pitanje, tj. legalizacije tog istog što su napravili u ovom trenutku i protuzakonito. Ovim zakonom uređuje se dakle više temeljnih pitanja, a to je određuje se koje se zemljište smatra dakle turističkim i neprocijenjenim građevinskim zemljištem u smislu ovog zakona, utvrđuje se dakle na neki način i titular vlasništva nad turističkim zemljištem zavisno dakle o namjeni zemljišta i to posebno na zemljištu u kampovima i posebno na zemljištu na kojima su izgrađeni hoteli ili turistička naselja. Također se određuju i titulari vlasništva, odnosno suvlasništva, a vezano uz opseg, dakle procjene vrijednosti društvenog kapitala u postupku pretvorbe da li je to u dijelu ili u cijelosti zemljišta i građevina. Utvrđuje se i koncesija na zahtjev, dakle trgovačkih društva, na zemljište u kampovima i na pomorskom dobru što bih se i osvrnuo i tu pošto smo i govorili da bi zakon išao u treće čitanje. Osvrnuo bih se možda na par problema koja se tu pojavljuju, a to je da je u postupku i javna rasprava, izrada Konačnog prijedloga novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji definira pravna pitanja na pomorskom dobru, a koje je u pravilu neposredno uz turističko zemljište. U slučaju dakle kaže da je jedno od osnovnih pitanja, dakle u slučaju oba zakona donošenje koncesija kako na turističkom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne samouprave, ali tako i na pomorskom dobru. A pomorsko dobro znamo kao opće dobro pravno nema vlasnika, dok turističko zemljište može biti u privatnom, državnom ili vlasništvu jedinice lokalne samouprave uključujući i suvlasničku dakle zajednicu. Stoga, tu je vrlo bitno da se vidi mogućnost kako će se jer inače se dešava da će trgovačko društvo morati ići na javni natječaj za dobivanje koncesije na na pomorskom dobru, a isto tako na tom javnom natječaju može se bilo tko drugi javiti i dobiti taj dio pomorskog dobra, dakle koji je možda jedna ekonomska cjelina možemo reći reći tog istog kampa ili hotela. A u tom slučaju može se desiti da netko drugi upravlja tim pomorskim dobrom koje je na par metara možda od hotela ili kampa. Isto tako treba voditi brigu i o zaštiti obalnog to je, znamo da u turističkom naselju do 100 metara se praktički ne može graditi ništa. Prema tome, isto tako da taj dio tog koncesioniranja neće biti moguće u naravi i gradit nešto. Isto tako utvrđuju se prava i uvjeti za naturalni povrat oduzetog zemljišta prijašnjim vlasnicima koji su dakle pravodobno podnijeli zahtjev za povrat tog zemljišta sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako navedeno dakle zemljište nije privedeno namjeni za koju je oduzeto, odnosno ako se na dan stupanja na snagu ovog zakona ne koristi dakle za namjenu za koju je to i oduzeto. Utvrđenjem dakle titulara, prava vlasništva na turističkom i građevinskom zemljištu koji je predmet uređenja ovog zakona otklanja se pravni vakuum glede vlasničko-pravnog statusa navedenih dakle nekretnina, a samim tim uspostavlja se pravna sigurnost u korištenju tih istih nekretnina. uspostavom titulara vlasništva otvara se mogućnost investicijske aktivnosti na turističkom i građevinskom zemljištu i omogućuje se sklapanje valjanih pravnih poslova kao i zakonito korištenje tih zemljišta i nekretnina. Uvjeren sam što je evidentno iz samog materijala kako se u ovom prijedlogu zakona pristupilo s velikom studioznošću, ozbiljno i želja je dakle da se profesionalno nastojeći i formalno i sadržajno pristupiti navedenoj problematici, iznaći rješenje kojim omogućavamo rast, dakle kao što sam i rekao u početku konkurentnosti hrvatskog turizma čime se dakle dugoročno pridonosi razvoju dakle i lokalnih zajednica. Isto pošto zakon će ići u treće čitanje ja bih molio možda da se i pogleda jedna mogućnost, a to je u članku 33. kaže: "Prvenstvo u ostvarivanju prava prvokupa ima Republika Hrvatska pa trgovačko društvo." Ja bih možda da se tu razmisli da se možda stavi i jedinica lokalne samouprave, pa to je moj prijedlog pošto ide u treće čitanje zamolit ću možda da se i na tom planu možda nešto i vidi. Evo hvala lijepo. Hvala lijepo. Na redu je za raspravu zastupnica Dragica Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala potpredsjednice, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Zapravo zakon ima i dugi vremenski tijek donošenja i on bi trebao zapravo riješiti dio posljedica pretvorbe i privatizacije. I zato je dobro da on ide i u treće čitanje, jer još uvijek ima nekih spornih odredaba od suštinskih, pa do onih terminoloških. I mislim da bismo zapravo trebali, ne samo ovaj zakon, nego sve zakone gledati u sklopu i nekih drugih propisa koji su već doneseni i koji su na snazi. Dakle, oni bi se morali međusobno usklađivati, pa mislim da ovaj zakon bi se trebao uskladiti i sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u onom dijelu gdje se govori o terminologiji. Jer taj zakon ne poznaje turističko zemljište. Sutra bismo mogli govoriti o industrijskom zemljištu. Dakle, tamo gdje će biti industrijski pogoni itd. A s obzirom da je ovo zakon koji rješava kao što sam rekla posljedice dijela pretvorbe i privatizacije on se uglavnom odnosi na građevinsko zemljište, pa mislim da bi možda već i u naslovu trebalo, u nazivu zakona izbaciti ovo turističko zemljište. Nešto ću kasnije reći, dakle to nije samo ono zemljište gdje su turistički objekti, nego i neko drugo građevinsko zemljište. Također bi se trebao uskladiti sa Zakonom o koncesijama, pa ću u nastavku izlaganja reći u kojem dijelu, i o Zakonu o povratu oduzete imovine, dakle tri zakona koja su vrlo bitna, koji bi trebali biti usklađeni upravo sa ovim zakonom. Međutim ovo se ne može izvlačiti, rasprava se ne može izvlačiti iz konteksta same pretvorbe i privatizacije. Kada je izvršena revizija koju je izvršio Državni ured za reviziju, i dao nam završno izvješće ja ću samo podsjetiti koji su to rezultati, mislim da je to bila 2004. godina. Obuhvatilo je tisuću 536 tadašnjih društvenih poduzeća koje su išle u pretvorbu, revidirano je 86,7% temeljnog kapitala svih poduzeća koja su bila u pretvorbi. Treba reći da je Zakon o pretvorbi i privatizaciji doživljavao u samom tijeku primjene nekoliko izmjena koje su donosile i određene negativne posljedice. Ne samo zbog toga što se zakon mijenjao, nego što je tadašnji Fond za privatizaciju davao i određene naputke, pa iz toga proizlaze različiti načini i kriteriji kako se izrađivao elaborat o pretvorbi i procjenjivala vrijednost. Nalaz je rekao da nije procijenjeno 484,7 milijuna tadašnjih njemačkih maraka, ta novostvorena trgovačka društva su to koristila. Da je manje procijenjeno vrijednost 124 milijuna njemačkih maraka, a da su precijenjene obveze temeljem otplaćenih a revaloriziranih kredita i što je uglavnom se prenijelo kao suvlasništvo tadašnjih, odnosno banaka koje su takve kredite revalorizirale daljnjih 356 milijuna njemačkih maraka. Da nije procijenjeno dakle u tim revidiranim poduzećima 2 milijuna 774 tisuće 577 kvadratnih metara zemljišta, pa bi se i to trebalo na neki način kroz ovaj zakon regulirati i 89 tisuća kvadratnih metara revizija kaže da u trenutku same revizije nije mogla procjenjivati tu vrijednost. Dakle to su uzroci, odnosno posljedice koje traže da se to nekim novim zakonom o kojem sada raspravljamo zapravo treba riješiti. I kad govorimo o članku 2. koji definira kao turističko zemljište, mislim da bi trebalo govoriti o građevinskom zemljištu koje nije tijekom pretvorbe i privatizacije ušlo u temeljni kapital, ali ih trgovačka društva koriste čitavo ovo vrijeme, a da pritom ne plaćaju nikakve financijske obveze. Na tom dijelu građevinskog zemljišta postoji kao državno zemljište, postoji pomorsko dobro i postoji privatno zemljište koje bi zapravo trebalo kroz postupak povrata vratiti njihovim pravim vlasnicima. U članku 3. u stavku 1. govori se kako će se davati koncesija na takvo zemljište i to na zahtjev trgovačkog društva iz članka 8., a članak 8. kaže da je to, da su to ona trgovačka društva koja su, da tako kažem, suvlasnici ili su jedan dio takvog zemljišta unijeli u kapital. Međutim, Zakon o koncesijama koji je donesen 2008. godine govori o nekoliko izuzeća koja su regulirana člancima 5. i 6. I to u članku 5. se kaže da se Zakon o koncesijama neće primjenjivati na koncesije na koje se primjenjuju propisi ili ugovori s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, a članak 6. govori da se neće primjenjivati na djelatnost radija i televizije, na poljoprivredno zemljište i igre na sreću. Dakle ne bi se mogao ovo izuzeće regulirati na ovaj način u zakonu, ako nećemo istovremeno mijenjati u tom smislu i osnovni zakon, Zakon o koncesijama. S time, to je vezano i uz članak 6. uz članak 8. gdje se upravo govori o tom segmentu, dakle tamo gdje je turističko zemljište u kampovima, čija vrijednost u cijelosti nije procijenjena u društvenom kapitalu, da će u postupku, odnosno u postupku pretvorbe, da će taj preostalo zemljište biti u vlasništvu Republike Hrvatske, međutim u naravi to može biti i jednim dijelom zemljište koje bi moralo ići u povrat, pa bi i to trebalo uzeti u obzir. I onda ovaj članak 8. koji eto tako izuzeće regulira, izuzeće u odnosu na osnovni Zakon o koncesijama. I možda samo da se još osvrnem na ovaj dio poglavlja turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja. Već sam u samom uvodu rekla da se pretvorba i privatizacija, odnosno elaborat o pretvorbi društvenih poduzeća nije temeljio samo na Zakonu o pretvorbi i privatizaciji, nego su i bila posebni naputci koje je davao Hrvatski fond za privatizaciju. Pa je on rekao u jednom trenutku da se zemljište ne može procjenjivati i unositi u temeljni kapital, da bi sljedećim naputkom bilo rečeno da treba ići zemljište koje je pod objektom, odnosno tehnološka cjelina. Međutim nitko nije zapravo definirao što je to tehnološka cjelina i koji dio zemljišta je moguće unositi u temeljni kapital, procjenjivati i da se različito reagiralo s obzirom na vrijeme kada se izrađivao elaborat, pa onda imate situaciju da je netko što se tiče tehnološke cjeline zauzimao veliki dio zemljišta koje i nije zapravo u funkciji same proizvodnje ili djelatnosti, dok drugi nisu, ako su ranije radili elaborat zapravo to mogli činiti. Zato je i pitanje i vrijednosti, procijenjene vrijednosti, ali i pitanje je li takvo zemljište koje je ušlo u sam elaborat procijenjeno, je li to bila realna cijena, odnosno je li to stvarno i plaćeno, pa onda ne bi moglo se regulirati na način kao što to kaže članak 21. u stavku 2. da bi se na temelju posebnog propisa utvrdilo da li ono služi za redovnu upotrebu građevine i da bi se prodavalo na zahtjev po tržišnoj vrijednosti. Dakle dobro je što ide u treće čitanje, ali mislim ne bi trebalo žuriti u smislu da samo čim prije dođe u raspravu, nego bi trebalo neke stvari usuglasiti i sa drugim propisima koji su na snazi. Hvala. Imamo jednu prijavu za repliku, zastupnica Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kažete kolegice da ovaj zakon želi ipak na neki način i sanirati posljedice privatizacije ovog zemljišta, to je svakako točno. A ja bih rekla i posljedice pljačke i grabeža kojoj se ne vidi kraja i kojoj najveći otpor dolaze uprave one koje je trebalo davno sankcionirati, i kazneno i materijalno. Ali oni su najglasniji su sada. Pa tako, nažalost, progovara i HUP preko svoje udruge hotelijera i kamping udruženja Hrvatske optužujući državu da na ovaj način želi puniti proračun. Da, da! Da ih je punila na zakonit način mi ne bi danas trebali imati ni harač ni povećanje PDV-a. Jer samo da su kunu plaćali državi, odnosno ranijim vlasnicima, država bi imala samo s ovog osnova stekla milijarde i milijarde kuna. ogromna površina, a oni se plaše da bi sada eventualno i po kunu mogli plaćati to zemljište. Prije svega u kampovima jer će im biti skupa koncesija. Pa po meni oni ne bi trebali dobiti prije svega koncesiju, iz 2 razloga. Jer nisu platili ovo što su dosada držali bespravno. Nažalost mi smo zakonom '91. godine ukinuli kazneno djelo protupravnog zauzeća imovine u društvenom vlasništvu. Samo se to kazneno djelo prekrižilo umjesto da je ostalo umjesto društvenog državno pa su koristili tu situaciju. Zatim, ponavljam treba vratiti to prije svega zemljište ranijim vlasnicima. Oni su i najdalje zakočeni da raspolažu tim nekretninama. Ja ću ponovno spomenuti Puntamičane koji nemaju od čega živjeti, koje bespravno koriste ti i sada se još bune da bi im koncesija bila od kune previše. Prema tome, treba ih prije svega deposedirati i vratiti zemljište ranijim vlasnicima, a država u svakom slučaju ne smije im to prodavati nego jednu primjerenu koncesiju, ali po zakonu kao što ste i vi kolegice rekli onom općom. **Antunović, Željka Pa dobro, sam smisao pretvorbe i privatizacije je bilo da se utvrdi vlasništvo. Polazeći od toga da društveno vlasništvo nije vlasništvo. Međutim, država je kriva što nije regulirala onaj dio vlasništva vlasništva koji bi njoj pripao nakon što se izvršila pretvorba i privatizacija društvenog vlasništva. I mislim da ne treba zamjerati onima koji su to koristili, a nisu plaćali jer ih nitko nije ni tražio da to plaćaju. Međutim, problem je što mi neke stvari predugo rješavamo i u trenutku ovakve krize kakva je danas nije ni čudo što se oni koji se bave turističkom djelatnošću sada plaše da će imati daleko veće obveze koje će poskupljivati usluge u turizmu. Međutim, tu je pitanje pameti i pitanje gospodarske politike Vlade kakvu će ona voditi i kakve će cijene utvrđivati pri takvim koncesijama. Kao što je to i u pitanju poljoprivrednog zemljišta. Najgora situacija koja se može desiti kada se govori o vlasništvu koje je Ustavom definirano kao vlasništvo od posebnog nacionalnog interesa, a to su zemlja, vode i šume, da ono ide u prodaju. Dakle, ono bi moralo biti trajna vrijednost generacijama koje dolaze poslije nas i trebalo bi se koristiti na najefikasniji način i to ne na način da se što više ubere u proračun nego da daje što više ekonomskih rezultata. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Na redu je zastupnica Nevenka Marinović.

2 desetljeća predlaže se riješiti status oko 100 milijuna kvadrata zemljišta koje se, evo i danas smo ovdje više puta čuli, koristi bez naknade. To je, složit ćete se, ogroman razvojni potencijal koji svakako treba pokrenuti, a o njegovoj atraktivnosti, odnosno atraktivnosti lokacija navedenih površina ne treba posebno ni govoriti. Značajan dio, upravo tih lokacija, nalazi se na području zadarske županije. I suprotno općem trendu u turizmu dobit turističkih tvrtki s ovog područja "Ilirije" i "Turist Hotela", znači i tvrtki koje koriste upravo ove površine je značajna. Iako je fizički promet tih istih tvrtki bio u prošloj godini smanjen za 6 do 10%. Ovdje se naime radi o zemljištu koje se nalazi u posjedu ili na korištenju gospodarskih subjekata iz oblasti turizma, kampovima i turističkom zemljištu na kojima su izgrađeni svi hoteli, turistička naselja, a nije procijenjeno u postupku privatizacije i pretvorbe. Prema procjenama Ministarstva pravosuđa znači ukupna površina koja nije unesena u društveni kapital pravnih subjekata iznosi tisuća hektara i to najvrjednijeg zemljišta od čega samo na kampove otpada gotovo četvrtina, ili 22 milijuna metara kvadratnih. I evo danas smo ovdje čuli znači i prema procjenama to je preko 30 milijardi kuna. Posljedice ove dosadašnje praznine, kao što smo danas ovdje isto tako čuli, su znači direktne štete za državni proračun, ali i štete za proračun jedinica lokalne samouprave. Ali su štete i za pravne subjekte koji ih koriste i to u smislu razvoja i poboljšanja kvalitete i kapaciteta turističkih proizvoda koji znamo nedostaju. Ovim dorađenim prijedlogom u drugom čitanju znači utvrđuje se točno utvrđuje se točno koje se zemljište smatra turističkim i neprocijenjenim građevinskim zemljištem. Utvrđuje se nadalje titular vlasništva nad turističkim zemljištem zavisno o namjeni, ali i titular vlasništva i suvlasništva vezano uz opseg procjene društvenog kapitala u postupku pretvorbe. Utvrđuju se nadalje koncesije, ali i pravo i uvjeti za naturalni povrat oduzetog zemljišta prijašnjim vlasnicima. Pa ću ovdje spomenuti, evo kolegica Ingrid je spominjala naše Puntamičane, mislim da se ovim prijedlogom otvara mogućnost rješavanja problema naših Puntamičana. Navedenim se prijedlogom uklanja najvećim dijelom dosadašnja pravna praznina vezana uz vlasničko-pravni status nekretnine, a time se uspostavlja bolja pravna sigurnost u korištenju, otvara se mogućnost novih investicija na tom zemljištu, ali i zakonitost korištenja tih nekretnina što je izuzetno važno. Turističko zemljište na kojem je dokumentima prostornog uređenja određena turistička namjena i zemljište na kojem su izgrađeni građevinsko-turistički objekti ovim prijedlogom znači postaju dobro od interesa RH i uživa njenu osobitu zaštitu. Bez obzira što se to nalazi u čl. 4. ja držim da je to izuzetno dobro. Međutim, ovdje ukazujem na stavak 2. članka 7. za koji držim da je u suprotnosti od načela članka 4. te da bi ga trebalo dodatno ili doraditi ili jednostavno izostaviti. Spomenula bih ovdje i poboljšanja koja su napravljena za ovo drugo čitanje, gdje su uvažene primjedbe znači ili djelomično ili u cijelosti uvažene i to pojedinih saborskih odbora iz prvog čitanja. Prijedlog Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora kojem je izmijenjen stavak 2. članka 10. koji se odnosi na donošenje odluke o koncesiji, ali i poboljšanje članka 27. stavak 2. koji se odnosi na bolje pojmovno definiranje tržišne cijene. Ova problematika je strateški važna za razvoj hrvatskog turizma, za otvaranje investicijskih mogućnosti, ali i učinkovito upravljanje prostorom i očuvanje prirodnog i kulturnog turističkog potencijala, a vidimo da je zaista velik. Stoga podržavam ovaj prijedlog da zakon uputimo u treće čitanje i to zbog dorade pojedinih odredbi kao što ovdje već spominjani i utvrđivanje granice pomorskog dobra, evidencija nekretnina koja se nalaze unutar granica,

rezultirati ograđivanjem plaža, odnosno reduciranjem javnog pristupa pomorskom dobru? Mislim da se tu trebamo još bolje definirati pojedine odredbe. postoji prostor za doradu vezan uz novi Zakon o pomorskom dobru uz bolju usklađenost zakonskih propisa, ali vezani i uz članak 28. kojeg je spomenula kolegica Lovrin. Znači podržavam da ide zakon u treće čitanje i to uz doradu nekih instituta, ali da se koncepcijski ne naruši intencija zakona i da rok za treće čitanje bude što je moguće kraći. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Imamo jednu prijavljenu repliku. Zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolegice Marinović evo ne znam jeli slučajno vam je promaklo. Spomenuli ste na području Zadarske županije da na takvom zemljištu danas posluju ili ga rabe ugostiteljsko poduzeće Ilirija i Turist hotel, tu je još i Borik upravo na onom dijelu famozne Puntamike koju smo danas više puta spominjali u vlasništvu Falkensteinera i upravo je u tome dijelu se dogodilo ono o čemu sam govorila, a to znači o praksi sudova koji su knjižili i proknjižili nepretvoreno dakle dijelove nekretnina koje nisu ušle u temeljni kapital, a danas su knjižene kao vlasništvo novog trgovačkog društva. Nažalost, ja sam dosta skeptična obzirom na različitu praksu sudova pa i na području istog Županijskog suda u Zadru gdje se vrši uknjižba nekretnina koje nisu procijenjene, a u drugom sudu se ne vrši uknjižba i onih nekretnina koje su ušle u temeljni kapital i procijenjene su. Zato mislim da je da donesemo ovaj zakon koji upravo rješava ono što je već bilo riješeno nekim zakonima, ali nažalost u praksi nije provedeno. Pa se vraćamo na pitanje bivših vlasnika oko kojih je bilo puno rasprave u pripremama ovoga zakona. Ja mislim da je to sada u prijedlogu zakona dobro riješeno. Ali taj odnos pretvorbe i denacionalizacije je već riješio Zakon o vlasništvu. Međutim, to jednostavno niti upravno tijelo, a niti sudovi nisu primjenjivali i nigdje nisu izuzeli od prava pretvaranja bivšeg društvenog vlasništva u vlasništvo. Nisu propitivali da li je za te nekretnine pokrenut postupak povrata i da li na njih bivši vlasnici polažu pravo. Zato mislim da je ovaj zakon upravo pravo mjesto da se i to pitanje riješi i da ovim prijedlogom ono kvalitetno riješi. Nevenka (HDZ)** Hvala lijepa. Evo kolegice Lovrin ja sam govorila u kontekstu atraktivnosti lokacija, a i u ovom imamo informacije da su to i jedna i druga tvrtka iskazale dobit. U tom kontekstu sam govorila. Koliko Koliko su atraktivne lokacije na kojima su te tvrtke, znači unatoč trendovima koji su u fizičkom obimu, koliko su negativni bili trendovi imali su manji broj manji broj turista, a iskazali su dobit. Znači samo u tom kontekstu sam govorila, atraktivnosti tih lokacija, unatoč negativnom fizičkom obujmu dolazaka, oni ipak ostvaruju dobit. Hvala lijepa. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Na redu je zastupnica Dubravka Šuica. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Poštovana gospođo potpredsjednice, gospodine državni tajniče. Pa evo nastavno na ove rasprave prije, smatram da je krajnje vrijeme da se ovaj zakon donese, jer čuli smo jutros od 2002. kada je IDS imao svoj prijedlog zakona u ovom saboru do 2004., pete nikada se nije uspjelo doći do optimalnog prijedloga, ali vjerujem da se ovaj danas približio svom optimumu. U svakom slučaju velika je vrijednost u pitanju. Čuli smo jutros 22 milijuna metara kvadratnih u kampovima i 100 milijuna metara kvadratnih u ostalom turističkom zemljištu koje nije procijenjeno niti uneseno u temeljni kapital. Ove su neprocijenjene nekretnine bez ikakve pravne osnove, to smo više puta jutros čuli, odnosno nisu plaćali nikakvu naknadu za korištenje. A negdje je došlo čak do uknjižbe prava vlasništva na novonastala trgovačka društva, pa čak i do otuđenja. Kada govorimo o tome da nisu ništa plaćali, a da su ga koristili bez pravne osnove, čuli smo jutros ovdje izlaganje u ime kluba gospodina Dorića koji je rekao čak milijardu kuna godišnje smo gubili. istovremeno smo čuli drugu raspravu da ne bismo smjeli opteretiti naša trgovačka društva i gospodarstvo sa velikim naknadama. Znači tu isto također treba naći neki optimum između visine cijene. I vjerujem da će Vlada koja je rekla u člancima ovog zakona da će donijeti procjenu i cijenu toga korištenja zemljišta. I vjerujem da će o tome voditi računa. Dakle, ne samo o punjenju proračuna što smo čuli u zadnjoj replici od gospođe Zgrebec, nego i u ekonomskim učincima koji mogu biti multikultativni i veći nego samo punjenje proračuna. Znači treba naći jedan kompromis i vjerujem da će se u smislu te naknade voditi o tome računa. Činjenica da je ovo sve skupa stvaralo jednu pravnu nesigurnost nemogućnost daljnjeg razvoja turističkog sektora i zato se slažem da je neophodno riješiti ovaj problem. Vidjeli smo u izvješćima odbora da se postavilo jedno retoričko pitanje, jeli ovo rješavanje vlasničko-pravnih odnosa ili je završetak pretvorbe i privatizacije? Odgovor je jedno i drugo. Dakle, omogućuje se investicijsko ulaganje, ali i sklapanje pravnih poslova u vezi korištenja nekretnina. Puno je bilo nejasnoća, reći ću i na dubrovačkom području. Imali smo jedan veliki problem koji je doveo do sudskih procesa koji još traju jer je bila različita sudska praksa. A najvažnije od svega je da je došlo do blokiranja investicija a samim time i samih tih trgovačkih društava i poreznih davanja u lokalnoj samoupravi. Znači, zakonom treba konačno riješiti koje je to zemljište koje je neophodno za redovitu uporabu. Treba to jasno definirati kako bi se omogućila funkcionalnost objekta ali istovremeno kako bi se spriječile zlouporabe oko eventualne prodaje turističkog zemljišta. Inače, zbog nesređenog ovog zemljišno-knjižnog stanja teško je bilo dostavljati pravi zemljišno-knjižni izvadak pa su se kao dokaz prava korištenja mogle koristiti odluke suda, rješenja tijela uprave, ugovori i ostali dokumenti i time je dolazilo do problema. Odnosilo se ponekad na cijele komplekse turističkog zemljišta a procjena je vršena samo u odnosu na objekte i eventualno manji dio zemljišta dok su veliki kompleksi ostali izvan procjene. Poseban problem osobno ocjenjujem kod procjene u pretvorbi a to su objekti izgrađeni na pomorskom dobru jer neki su čak u cijelosti a neki djelom imali imovinu koja se nalazila na pomorskom dobru. Ono što mislim da je važno a spomenuto je jutros više puta da treba riješiti taj konflikt, da treba uskladiti se sa Zakonom o pomorskom dobru ali da treba imati na umu vrlo česte situacije na Jadranu a radi se o ograđivanju, reduciranju javnog prostora koji pripada pomorskom dobru a naši građani se s pravom tome protive i smatram da pristup pomorskom dobru mora biti omogućen svakom građaninu. da se o tome također povede računa. Što se tiče dugogodišnjih koncesija za sporno zemljište osnivanje posebnog fonda za razvoj turističke infrastrukture je za pozdraviti, međutim ovdje je isto jedno pitanje koje bi se dalo problematizirati a čula sam jutros od nekog od zastupnika da li sredstva koja su se zaradila u taj fond na određenom području se trebaju vratiti u to područje. Mi već imamo jedan primjer a to je spomenička renta ako se sjećate gdje je također odnos 6%0:40% i gdje se ovaj dio od 60% ide u državu i država raspoređuje na bazi solidarnosti. Znači, ako se konkretno zaradi novac od spomeničke rente u Dubrovniku ne znači neizostavno da će se u Dubrovnik i vratiti, može poći i u Vukovar. Znači, trebalo bi razmisliti jesmo li za solidarnost ili se treba vratiti na područje s kojega je novac i zarađen. Isto tako, meni se čini da ovaj odnos 60%:40% nije najprimjereniji kad već se zalažemo za decentralizaciju pa govorimo o fiskalnoj decentralizaciji. Smatram da treba veći dio novca rasporediti lokalnoj i područnoj samoupravi što znači da bi moglo se do trećeg čitanja razmotriti i ovaj paritet bar 50:50 ili tako nekako. Ono što ostaje važno to je činjenica da će turističko zemljište postati od nacionalnog interesa imovina, da neće biti moguća njegova prodaja tako lako a da će hotelska poduzeća dobiti teren koji se nalazi ispod bez naknade i oko njihovih objekata. Sve ostalo je riješeno ovim člancima ovog zakona. Ono što je važno napomenuti to je da hotelijerima je važan problem ovog zemljišta jer inače ponavljam neće biti novih ulaganja a time ni kvalitete u turizmu. Jutros smo čuli da nije hrvatski turizam brendiran. Ja se ne bih s time složila. Nisam htjela ispravljati netočan navod ali dalo bi se puno brendova hrvatskih nabrojiti i smatram da u tom smislu treba omogućiti da se i hotelijerstvo što je moguće prije razvoja. Stoga se slažem da idemo u treće čitanje ali da ubrzamo proces, da u najmanjem roku od 2 mjeseca dobijemo natrag novi prijedlog nakon što se izvrše konzultacije i sa hotelijerima i sa udruženjem

Spominjete kolegice da su te osobe koje drže odnosno te tvrtke koje drže to zemljište nije ušlo u temeljni kapital, ni po kojem osnovu nije njihovo koji ga koriste gdje se i gradilo i to na pomorskom dobru. I ne samo to nego jednako tako gradili su i određenu infrastrukturu kod susjednog zemljišta i zato bi trebalo u ovom zakonu izmijeniti tu odredbu do konačnog prijedloga da ni u kom slučaju ne mogu steći na takav način pravo služnosti bez naknade jer su bez ičije suglasnosti dalje to radili, jer to nije za neko ranije razdoblje gdje je postojala ta već infrastruktura nego u 20 godina i promijenio se i vlasnik. Ne samo što oni nisu tražili ničiju suglasnost, da su oštećivali i tuđa zemljišta, da su polagali i tamo različita postrojenja i infrastrukturu. Prema tome, oni ne mogu imati nikakav beneficirani i poseban povlašteni položaj u Republici Hrvatskoj. Čak više, imaju veću ovlast nego sama država koja raspolaže sa svojom vlastitom imovinom i nažalost još uvijek ne zna što je njezino. Također spominjete kolegice ovdje i agenciju da bi jedan dio ovdje od prikupljene koncesije išao u agenciju za turizam, u fond za turizam. Međutim, Hrvatska ima vrlo negativna iskustva posebno s fondovima pa i s agencijama. Sjetimo se samo i ove Agencije za posredovanje pri prodaji, kupnji poljoprivrednog zemljišta gdje nije još niti saživjela, izazvalo to bi jedne velike nedoumice a i na kraju krajeva veliku štetu samim poljoprivrednicima odnosno vlasnicima tog zemljišta a da ne govorimo da je sam fond kako je krenuo za privatizaciju, dakle opet taj nesretni naziv fond, izvorište je svega ovoga dobrim djelom i njegovog rada kroz čitav niz godina gotovo i više od desetljeća sa svojom nezakonitom protupravnom praksom a i onda kad nije bilo u nadležnosti da daje takve suglasnosti, ovo što je posebno apostrofirala kolegica Zgrebec, davao je naputke da bi se ljudima priznali određeni elaborati i bili prihvaćeni, data suglasnost kako to treba napraviti. Prema tome, ovo je posljedica saniranja te zlokobne njezine djelatnosti pogotovo kroz devedesete Odgovor na repliku. o kojemu vi govorite. Znači, ta će se sredstva slijevati na poseban račun koji se slučajno u ovom zakonu zove fond ako sam dobro shvatila. A što se tiče ovog fonda i famoznog članka 47. slažem se da je potrebno identificirati i pokušati dogovorom ili mirnim putem razriješiti njihov pravni sustav trgovačkim društvima sve sukladno članku 47. Zakona o privatizaciji. A kad govorite o pomorskom dobru nisu mogli graditi kako vi kažete u posljednjih 20 godina jer su morali graditi sukladno prostornim planovima, generalnim urbanističkim planovima sukladno lokacijskim građevinskim dozvolama. Znači, nije se moglo graditi kako vi kažete u posljednjih 20 godina svojevoljno, dakle moralo se graditi sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Nastavljamo opet sa pojedinačnom raspravom. Riječ ima zastupnik Branko Bačić.

tijekom rasprave već rečeno, ima nekoliko ciljeva. No, u prvom redu osnovni cilj zakona je da se urede imovinsko-pravni odnosi na turističkom zemljištu koje nije bilo procijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije. Svakako da to zemljište, a podaci govore da iznosi otprilike preko 100 milijuna četvornih metara, predstavlja ogromni gospodarski potencijal u Republici Hrvatskoj. da je i krajnje vrijeme da se urede imovinsko-pravni odnosi na tom zemljištu, da se utvrdi titular vlasništva, da se urede odnosi između korisnika tog zemljišta, a to su u prvom redu državna poduzeća koja danas obavljaju djelatnost na tom zemljištu s jedne strane jasno i s druge strane države kao vlasnika tog zemljišta. Već je, kako je to i prije spomenuto, bilo nekoliko prijedloga zakona koji su imali namjeru riješiti ovaj problem na turističkom zemljištu, međutim do danas nije pronađeno najbolje rješenje ili bolje rečeno nije donesen zakon koji bi uredio ovu problematiku. Stoga pozdravljam dakle donošenje zakona, da se urede odnosi svih aktera na tom prostoru, s jedne strane turističkih poduzeća koja su najzainteresiranija da se uredi ta problematika kako bi se mogla potaknuti i mogao potaknuti novi investicijski ciklus na turističkom zemljištu s jedne strane, s druge strane prijašnjih vlasnika kojima je zemljište oduzeto, a nije im isplaćeno i oni očekuju pravičnu naknadu, bilo naturalnu bilo naknadu po tržišnoj cijeni. I s treće strane jasno države koja je današnji vlasnik, ali koja je i zakonodavac i koja mora urediti okvir da sustav profunkcionira i da se otvori perspektiva tim tvrtkama koje žele ulagati u turistički sektor. u turistički sektor. Pa prema tome evo dakle podržavam ovakav zakon, a jasno da su i primjedbe koje su iznesene na radnim tijelima, a i u raspravi takve da opravdavaju da zakon ide u treće čitanje. Ono što je važno i što podržavam također to je stav Vlade da se ovo zemljište proglasi dobro od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i da uživa njenu njenu osobitu zaštitu. No ono što mi se čini da bi trebalo u novom tekstu zakona koji će dakle doći na ove klupe, da se na određen način još ojača, osnaži ta odredba prema kojoj se utvrđuje da je ovo zemljište od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Naime, iz samoga zakona očitavam da se taj institut da je on od posebnog interesa vidi u dvije stvari. Prva stvar je što državi omogućava da koristi pravo prvokupa, a druga stvar što mi se također čini veoma važnom jest činjenica da će sredstva koja se namaknu koncesioniranjem ovog zemljišta biti sredstva i prihod Fonda za turizam, a onda će se jasno kroz taj fond financirati turistička infrastrukture. Držim da i pored takve te dvije temeljne odredbe koje govore i opravdavaju uvođenje instituta da je to zemljište od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Čini mi se da bi trebalo kroz sami tekst zakona promisliti i razmisliti o mogućnosti da se određene investicije mogu ubrzati i da se onda jasno usklade sa ostalim zakonima. U prvom redu, i o tome je bilo riječi, u prvom redu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama koji je također u proceduri Vlade i mislim da bi ova dva zakona u tom dijelu trebala biti usklađena. o tome želim još nešto, čini mi se da je samim zakonom predviđeno da budući korisnik turističkog zemljište na kojem obavlja kamp djelatnost, na kojemu jest kamp, može zatražiti da mu se dodijeli na pomorskom dobru koncesija na zahtjev. No taj isti institut nije predviđen i za ostalo turističko zemljište na kojima su izgrađene ostale turističke građevine, kao što su hoteli i turistička naselja. Držim da bi u tom smislu trebalo izjednačiti poziciju i onih tvrtki koje su izgradili hotele i turistička naselja i da budu u istoj poziciji kao što su tvrtke koje imaju u svom vlasništvu kamp i koje obavljaju kamp djelatnost. To je s jedne strane. Ali s druge strane, sadašnji Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ne dozvoljava, ne predviđa, nema mogućnost da se dodjeljuje koncesija temeljem zahtjeva već kao što je zakon predvidio, kao što zakon određuje, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama predviđa jedino institut natječaja. Prema tome, bilo bi dobro da prije nego što dođe zakon u treće čitanje ovdje u Sabor da se oba zakona, dakle i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama i ovaj zakon u potpunosti usklade, jasno jer onda tek na taj način možemo riješiti potpuno opravdane zahtjeve budućih koncesionara kojima je ovo zemljište koncesionirano da bez natječaja, što je vrlo važno, dobiju zemljište u koncesiju, jasno jer ga plaćaju prema prosječnoj koncesijskoj naknadi na pomorskom zemljištu. Jer kad tome tako ne bi bilo onda bi se uistinu dogodile čudne mogućnosti da primjerice netko ima kamp, a da djelatnost kampa koja se dijelom provodi na pomorskom dobru obavlja neka druga tvrtka. Također mislim da prije nego što zakon dođe u treće čitanje treba razmisliti i o i o odredbi koja govori o potpisivanju ugovora o koncesioniranju između koncesionara i Vlade. U samom prijedlogu zakona je predviđeno da to bude ministar turizma, no kako u ovom trenutku Vlada priprema i osniva agenciju za upravljanje državnom imovinom čiji je jedan od najvažnijih ciljeva upis vlasništva nad imovinom koja je državna, pa tako jasno i na ovih 100 milijuna hektara mislim da bi bilo dobro da se u novom prijedlogu zakona razmisli o tome da u ime države ugovore sa koncesionarima priprema ta agencija, odnosno njezin ravnatelj, jer će on praktično raspolagati, jer će agencija ustvari raspolagati sa svim podacima o državnom vlasništvu pa tako i sa podacima o turističkom zemljištu. I mislim dakle da je to prava institucija koja bi trebala u ime države korespondirati sa koncesionarima na turističkom zemljištu. Također evo pozdravljam to što je u ovom prijedlogu zakona osnovan Fond za turizam. Mislim da osnivanje Fonda za turizam, kako je to člankom 15. predviđeno i onda činjenicom da sredstva koja će fond uprihoditi budu namijenjena u izgradnju turističke infrastrukture. Prvenstveno ovaj zakon označavaju razvojnim, a ne fiskalnim. Dakle, želi se reći da da će se sredstva koja se ubiru od turističke djelatnosti i vratiti u tu djelatnost, a ne da će država kroz ubiranje tih sredstava u državni proračun raspoređivati i na druge stavke u rashodovnoj strani državnog proračuna. Također bih se želio osvrnuti na članak 33. u kojemu se govori i propisano je pravo prvokupa Republici Hrvatskoj i na onom dijelu turističkog zemljišta koje je temeljem ovog zakona pripalo jedinicama lokalne samouprave u onom dijelu u kojemu to zemljište i građani ne služe za funkcionalnu ili redovitu upotrebu koncesionarima. koncesionarima. Mislim da nema potrebe na tom zemljištu uvoditi pravo prvokupa Republike Hrvatske, nego prvenstveno jedinice lokalne samouprave. Naime, kad već na tom prostoru je priznato vlasništvo jedinice lokalne samouprave ne vidim koji bi to bio poseban razlog da se na tom prostoru sada prijašnjim vlasnicima kojima je priznato pravo vlasništva i koji su obeštećeni parcela odnosno zemljišta, sada to zemljište kada prodaju, prodaju državi a ne jedinici lokalne samouprave koja ima gro ili vrlo veliku većinu tog zemljišta. Prema tome, evo da se do iduće rasprave, do idućeg prijedloga zakona o tome razmisli kako bi se jasno moglo bolje i kvalitetnije urediti zemljište na tom prostoru u kojemu je kao što sam rekao dakle u većem dijelu pripada u vlasništvo jedinica lokalne samouprave. I također se slažem sa sa svim ovima koji su, dakle rekli da bi trebalo detaljnije urediti reguliranje zemljišta koje služi za redovitu uporabu građevine. Mislim da je to vrlo bitno. To treba uskladiti sa Ministarstvom zaštite i okoliša, jasno jer postoji na terenu ogroman broj različitih načina korištenja tog zemljišta i mislim da tu treba biti vrlo precizan kako ne bi došlo do zlouporabe. Ali kako i s druge strane ne bi koncesionari bili oštećeni. Dakle, evo na kraju želim istaknuti važnost ovog zakona, važnost njegovog donošenja. Slažem se da čim prije dođe ponovno u treće čitanje i da evo onda u cijelosti riješi i pitanje i titulara vlasništva, ali i omogući koncesionarima izgradnju novih turističkih objekata na hrvatskom Jadranu. Hvala. Hvala kolegi Bačiću. Ako se ne varam, bilo je ovo vaše prvo obraćanje iz saborskih klupa. Na redu je zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Kažu da mjerilo uspjeha ili neuspjeha nije u tomu imamo li veliki problem s kojim se moramo nositi, nego u tomu imamo li isti problem koji smo imali i prošle godine. A mi imamo ovaj veliki problem već 20 godina. Ja doista upućujem čestitke svima koji su se uhvatili u koštac sa ovim zahtjevnim, iznimno zahtjevnim poslom, složenim, stručnim i koji je od posebnog nacionalnog interesa jer obuhvaća neriješene probleme već 20 godina u području od strateške gospodarske grane turizma. Isto tako mi je drago da zbog svih ovih iznesenih opaski ide u treće čitanje, doista treba ga sustavno pripremiti. Ako bi se tražilo i opravdanja zašto do sada to nije riješeno moglo bi se naći i opravdanja i za to od ratnih razdoblja osamostaljenja, tranzicijskih procesa, tranzicijskih poteškoća. Ali isto tako još jednom zbog toga što mnogi kažu lako je od kapitalizma napraviti socijalizam. Slikovito rečeno kao da uzmete jaje i napravite kajganu. Jednostavni nacionalizirate sve i kažete ovo je naše. Ali od socijalizma napraviti kapitalizma, to je kao kad pokušavate od kajgane napraviti jaje. A elaborati o pretvorbi i privatizaciji su doista ako se time malo ozbiljnije bavio i proučavao nalikovali više na kajganu nego na jaje, odnosno kako vole neki kolokvijalno kazati kao kupus. U elaboratima o pretvorbi i privatizaciji društvenih poduzeća pisalo se rukom, mijenjali su se iznosi, metodologija nije primjenjivana jedinstvena, potraživanja sva nenaplativa dulja od 60 dana nisu ulazila u procjenu vrijednosti temeljnog kapitala, a dugovanja sva su umanjivala temeljni kapital. Zato posebno treba pohvaliti što smo konačno pred takvim jednim strateškim projektom da dovrši ovaj problem. Ali nije ni čudo, moram iskoristiti ovu priliku pa kazati zašto, tu je dosta zakazivao i Hrvatski fond za privatizaciju. Imao je razloge za obnovu postupaka a nije ih donosio. Ali nije ni čudo kad je godinama i godinama bez obzira na Vlade i na vlast potpredsjednik Fonda za privatizaciju bio, za pravne poslove bio osoba desetke godina koja nije imala ni položen pravosudni ispit. I doista vrijeme je da se prestane, da 20 godina netko koristi upotrebnu vrijednost nekretnine tuđe u tuđem vlasništvu bez naknade, bez plaćanja rente, bez koncesije, bez plaćanja zakupnine. A koliko bi to bilo to ne bih se u to upuštao procjenjivati, ali na sve to je trebalo još čak i obračunati i porez. Da nije država ništa naplatila ona je imala i tzv. indirektne oportune troškove jer je propustila prihod. Ali ja ću se koncentrirati samo u dijelu na članke 18., 19. i 25. koji definira zemljište koje je ispod objekta, a nije ušlo u temeljni kapital ili je ušlo u temeljni kapital. I ja bih molio da se tu skrene posebna pozornost gospodine državni tajniče, jer isti način regulira i jedno i drugo što smatram da nije dobro rješenje, da članak 18. kaže da zemljište koje nije ušlo u temeljni kapital, a nalazi se ispod objekta pripada hotelu, turističkom poduzeću, ali isto tako i zemljište koje je ušlo u temeljni kapital na isti način pripada. Mislim da ono što nije ušlo u temeljni kapital treba procijeniti i povećati temeljni kapital kroz obnovu postupka. Jer članak 47. Zakona o pretvorbi i privatizaciji kaže dionice, udjeli, stvari i prava koji nisu procijenjeni u vrijednosti društvenog kapitala prenose se Fondu za privatizaciju ako ne postoje razlozi za obnovu postupka, odnosno ako prijenos ne utječe na postojeću tehnološku cjelinu. zemljište ispod objekta čini tehnološku cjelinu i da postoje razlozi za obnovu postupka i da se po tržišnoj, današnjoj tržišnoj cijeni poveća temeljni kapital za …/Govornik Suvlasnici dijele nešto, kad su vlasnici onoga što dijele. Dijeliti zemljište koje nije ušlo u temeljni kapital je dijeljenje s onim tko nije vlasnik. Hotel nije vlasnik onoga što nije ušlo u temeljni kapital. On je samo u posjedu, i to 20 godina u posjedu bez ikakve naknade, a vlasništvo sa posjedom nema nikakve Onima koji nemaju, onima kojima je potrebno, onima koji su nemoćni ili koji nisu osposobljeni priskrbiti sebi je dobro nešto i dati, dobro je pomoći, humano je pomoći, a živimo u katoličkoj zemlji, to je i kršćanski, ali u ovom dijelu samo koji se odnosi na članak 18. kad nije ušlo u temeljni kapital davati onima koji već imaju mislim da nije dobro rješenje. I to u pravilu, to su oni, evo čuli smo i danas u raspravama vlasnici investicijski fondovi, kako neki nazivaju tajkuni ili banke, ali sam ja već kazao da banke nisu više vlasnici, nego oni su to prodale davno, kad su stjecale vlasništvo za par tisuća maraka, a prodavale za desetke milijuna maraka, samo dvije banke su imale u Hrvatskoj 112 čini mi se poduzeća turističkih u svom vlasništvu, a sa trećom 135, 136, i sve su to prodale i zaradile na tomu, na stotine milijuna maraka. Zato mislim da je ovo iznimno važan zakon koji je od interesa za budućnost hrvatskog gospodarstva, koji će utjecati na budućnost hrvatskog gospodarstva, koji će utjecati i na budućnost društvene klime u Hrvatskoj i zato samo molim da se posebna pozornost skrene na onaj dio zemljišta ispod objekta koji nije ušao u procjenu društvenog vlasništva, jer poslije donošenja ovog zakona ja mislim da bismo se svi morali osjećati dobro, ali ako netko stvarno dobije nešto što ga ne pripada ja se ne bih osjećao dobro. Ovdje smo čuli toliko postoje, je li postoje pritisci, ne postoje, postoje određeni interesi. Pa pritisak je sami dočim se određene udruge javljaju kroz medije i traže da se riješi to na njima prihvatljiv način. Cijeneći sve to, a ponajviše stručne i znanstvene članke koji su objavljeni na tu temu, a proučavao sam hvala Bogu zadnjih jedno 15 godina tu problematiku, mislim da treba uzeti u obzir sve, ali da na prvom mjestu treba staviti zaštitu vlasništva i nacionalni interes. I ako to uspijemo postići onda ćemo imati sjajan zakon, sjajan okvir koji će razriješiti ovu dugogodišnju 20-godišnju agoniju. Hvala lijepa. Imamo prijavu za dvije replike. Prva je zastupnik Željko Turk. **Turk, Željko (HDZ)** Hvala gospođo predsjedavajuća. Uvaženi kolega Marić, odlično ste konstatirali bit problema vezano za prošlih 20 godina, ali dozvolite mi da prokomentiram još jedanputa, nikad nije suvišno konstatirati, a i sam sam bio jedan akter u gospodarstvu u to vrijeme teme vezano uz turizam u ono poratno, prvo poratno vrijeme 90-ih godina kada se vidi dio hotelijerskih kuća tada još u pretežitom dijelu države u vlasništvu nalazimo situaciju da nije imao niti za plaće, da je nadležne banke koje su mogle to tada pratiti pratile, ali isto tako da je to bio jedan zgodan prostor za …/Govornik se ne razumije./… kako pozajmica a onda i poslovnih aranžmana koji nisu bili samo financijski, nego i robno financijski krediti, koji su čak imali i suglasnost tada segmenata vezanih dakle uz sporazume države po konkretno Hrvatske i Njemačke, te su tada dolazile i robe iz inostranstva koje su bile iznimno skupe i koje su zapravo hoteli bili primorani uzimati, jer su osim tog financijskog dijela te robe bile uvjet za …/Govornik se ne razumije./… takvih kredita. Tada su hoteli kao tvrtke koje su bile i zadužene i koje nisu imale …/Govornik se ne razumije./… sredstava bile jednostavno to primorane. Nakon toga upravo …/Govornik se ne razumije./… vraćajući te kredite, upravo su te pravne osobe, ne samo banke nego i ostale pravne osobe postale vrlo brzo u jednom dijelu i u vlasništvu i suvlasništvu hotelskih kuća i za iznimno male novce i pare došli do ogromnih vrijednosti u dionicama, koje danas kad pogledamo sa odmakom od 20-ak godina kasnije govore o tome kako se u to vrijeme moglo sa gotovo bez novaca dovesti u situaciju vlasništva koje danas gotovo da više ne možemo si u tom dijelu pomoći. Nadam se, vjerujem da i kroz donošenje ovoga zakona mi to više nećemo moći na neki način vratiti unatrag, ali zgodno je konstatirati da se radi o velikim sredstvima i o dosta velikom kapitalu, a na taj način i ulasku u vlasništvo tadašnjih hotelskih poduzeća. Hvala. Odgovor na repliku. razrušena, prognanici i izbjeglice su bile tu smješteni, a mnogi su zlorabili tu nesretnu ulogu i Hrvatske, Hrvatske, a i turističkih poduzeća. Neću govoriti o zakonitosti i nezakonitosti pretvorbe i privatizacije, ali da je u njoj bilo amorala napretek. I u tom stjecanju vlasništva na turističkim poduzećima je prednjačio amoral. Tjerati poduzeća da se zaduže i to ciljano da im se posudi za plaću 10, 20 ili 100 tisuća maraka obračunavati kamate 40 do 60%, uvjetovati sa isporukom robe što ste kazali iz inozemstva preko njihovih unuka, djece ili stričeva firmi po 30, 40% većoj cijeni, ulažući čak i odobravajući kredite za investicije pod uvjetom da će sin, koji je u međuvremenu otvorio od bankara firmu preko njega će se te obnavljati hotele i tako ste sve doveli u hotelska poduzeća u vrlo nezgodnu situaciju, a onda kad su to učinili onda su naišli pravi kupci i prodali za 10, 15 ili 20 puta veću cijenu. Hvala Hvala lijepa. Gospodine Mariću pa nekako s pravom, sa stajališta opće pravde, problematizirate pitanje toga da zemljište ispod zgrade u tlocrtnoj površini dobije neki pravni subjekt koji nije to u pretvorbi i privatizaciji ničim platio. To možda jest nepravedno prema onima koji jesu platili. No ima jedna pravna izreka beati positionis pa tako uvijek oni koji drže nešto u posjedu su u boljoj poziciji od onoga koji nešto zahtijeva, a to ne drži u posjedu. Što se hoće? Hoće se ovim na neki način premostit princip Zakona o vlasništvu u jedinstvu nekretnine, dakle zemljište i zgrade, jer u pravnom prometu ne može prometovati zgrada koja je pretvorena i upisana bez zemljišta bez zemljišta na kojem je izgrađena. Naravno moglo bi se govorit moguće o procjeni i dokapitalizaciji sa tim iznosom koliko nije pretvoreno, međutim znamo da po Zakonu o trgovačkim društvima odluku o dokapitalizaciji mora donijeti skupština. Skupština je vlasnik toga novog poduzeća i kada skupština hoće donijeti odluku o dokapitalizaciji gdje bi država ušla s vrijednošću toga zemljišta hoće naravno u praksi ukoliko ta cijena bude po onoj cijeni po kojoj je to bilo u vrijeme procjene u postupku pretvorbe. Ali ukoliko bi država rekla to danas vrijedi višestruko više, danas je to tržišna vrijednost naravno ta skupština nikad neće donijeti odluku o takvoj dokapitalizaciji jer bi joj onda država ušla u strukturu vlasništva sa onim iznosom za kojim to svakako vlasnik ne želi. Na ovaj način pokušava se riješiti dakle opće načelo jedinstva nekretnine, zemljišta i zgrade, ali u onom minimalnom iznosu koji je nužan, a za sve ovo drugo se naravno predviđa ili kupnja

Ali da ne govorim samo sa moralnog, ipak ako se iščita članak 47. Zakona o pretvorbi i privatizaciji on upravo i predviđa obnovu postupka za ono što nije ušlo u temeljni kapital i što nije procijenjeno u procesu pretvorbe i privatizacije društvenih poduzeća. I to se i događalo u praksi. Osobno sam ja to radio po nalogu Hrvatskog fonda za privatizaciju. skupština je donosila odluke o povećanju temeljnog kapitala, a Hrvatski fond za privatizaciju je postajao vlasnik povećanog temeljnog kapitala. Ako to skupština nije donijela Hrvatski fond za privatizaciju mi je prijetio da će to prodati izravno nekom trećem, na licitaciji. I time bi se problem riješio. Ali ja ne mislim da netko što je već dobio i to, znate u jednoj reviziji piše da za kupnju jednog hotela nisu trebala sredstva nikako. Kad to čovjek pročita osjeća se jako loše. I sad još takvomu dati na plaži u Dubrovniku tisuću ili 5 tisuća kvadrata koji vrijede neprocjenjivo, jednostavno zakonski odrediti i to ga pripada, to mu dajemo. Ja se s takvim ne mogu osobno pomiriti. Hvala lijepo. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Zanimljiva rasprava, šteta samo što osjećaja za moral nije bilo onda kad se sve ovo o čemu se ovdje razgovara danas događalo. Sljedeći je na redu zastupnik Marin Brkarić. i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u toku pretvorbe i privatizacije reći da je dobro što je ovaj zakon u drugom čitanju. To je po prvi puta u 10 godina da je zakon i došao do drugog čitanja. S obzirom da sve inicijative, a prva je bila IDS-a iz 2002. godine završavale su u prvom čitanju i u pravilu da li se radilo o prijedlozima zakona ili nacrtima zakona negdje u ladicama, vjerojatno ono što je postavljeno i pitanje zašto je to tako? Pa nije bilo političke volje. Dobro da sada postoji politička volja i u ovom Saboru i u Ministarstvu pravosuđa koji je nosioc izrade samog zakona i vjerujem da ćemo dobiti kvalitetan prijedlog zakona upravo na tragu onog što je rekao i državni tajnik. Idemo u treće čitanje, ja sam apsolutno suglasan. I pokušajmo sve dobre inicijative, prijedloge, sugestije koje su dane i u ovoj raspravi, a koje će biti dane i kroz kontakte i sa udrugama. Ja bih posebno spomenuo ovdje Udrugu gradova i općina i Udrugu hrvatskih županija koje imaju isto tako svoj interes da kažu nešto o ovom prijedlogu zakona. Evo, ja ne bih govorio o vremenu koje je prošlo. Normalno da nije postojala politička volja, ali bilo je i određenih interesa da se ne donese takav zakon. O interesima smo dosta čuli tako da ja posebno ne bih govorio. Postojale su određene, da tako kažemo blokade, koje nije bilo moguće u ono vrijeme raščistiti. No svakako slažem se s jednim da je nedonošenje jednog takvog zakona u razvojnom smislu štetilo turizmu RH. Mislim da je neodređivanjem nosioca vlasništva neovisno o čl. 47. Zakona o privatizaciji onemogućilo posebno poštene vlasnike da investiraju u nekretnine, odnosno da idu u nove razvojne cikluse koji hrvatskom turizmu itekako su potrebni. Ono što je isto tako vrijedno naglasiti da je različita sudska praksa koja je bila u tom vremenu omogućavala, ja bih rekao jednom dijelu vlasnika, odnosno posjednika tih nekretnina da se uknjiže na te nekretnine i to je zasigurno jedan od negativnih trendova ili jedan od negativnih onih koji je u proteklih 20 godina se dešavao da je netko bez da je nešto platio, znači da li se radi o zemljištu u kampovima ili ostalom građevinskom zemljištu, stekao pravo vlasništva upravo odlukom suda. Što je po meni pravno nedopustivo jer je i onda vrijedio čl. 47. Zakona o privatizaciji koji govori o tome da sve ono što nije privatizirano je vlasništvo Hrvatskog fonda za privatizaciju. Evo, ja bih dao 2 konkretna prijedloga nek se razmotre. I to na čl. 23. i na čl. 15. samog konačnog prijedloga zakona. Nek se razmotre do trećeg čitanja. A prvi dio odnosio bi se na čl. 23. gdje se govori o ostalom građevinskom zemljištu i gdje se govori da je to zemljište ukoliko nije ušlo u pretvorbu, odnosno privatizaciju, vlasništvo RH. Ja osobno mislim i na tragu onih diskusija o decentralizaciji da bi trebalo konačno shvatiti, mi ovdje u Saboru i Vlada Republike Hrvatske da je najkorisnije, najuputnije to zemljište prepustiti jedinicama lokalne samouprave, znači općinama, gradovima gdje se to zemljište nalazi. Svi se zaklinjemo u decentralizaciju a ovdje vidimo na djelu jednu malu centralizaciju, odnosno ne činjenje ničeg zadržavanje postojećeg stanja. Mislim da to nije dobro, mislim da danas imamo situaciju da podržavljenje svega i svačega postaje usko grlo i Hrvatski fond za privatizaciju i uredno upravljanje državnom imovinom, sutra će to biti agencija. Ako želimo jedan gospodarski ravnomjeran razvoj, ako želimo pomoći a upravo najviše potiču općina i gradova je da li se radi o poduzetništvu, da li se radi o bilo kojem usmjeravanju sredstava mislim da bi bilo najkorisnije da to zemljište pripadne jedinicama lokalne samouprave. Jer upravo je to na tragu onog što želimo svi zajedno, da Republika Hrvatska postane jedna decentralizirana republika i s druge strane da svako snosi odgovornost, a to je općina, grad, županija itd. i država normalno kao cjelina za razvoj svog kraja. I članak 15. koji govori o raspodijeli sredstava o tome je već bilo govora. Ovdje se predviđa u samom konačnom prijedlogu zakona da odnos bude 60% u korist Republike Hrvatske, 40% u korist općina, gradova, odnosno županija. Mislim da bi taj odnos trebao biti obratan. Znači općine, gradovi i županije bi trebale dobiti 60%, Republika Hrvatska 40%. Zašto to govorim? Opet na tragu one diskusije o decentralizaciji, ali i na tragu toga da je ta sredstva potrebno usmjeriti upravo u ona područja gdje su i ostvarena. Ne vidimo razloga se sredstva ubiru iz tih sredina i šalju u Fond za razvoj turizma i onda se vraćaju u te jedinice lokalne samouprave. Mislim da je to posao koji je nepotreban, da je upravo jedan takav odnos, a sredstva su namjenska, namjenska su na način da se ona mogu koristiti samo za turističku infrastrukturu i za jačanje resorne osnove, tako da bi u tom dijelu bilo korisno da se ta sredstva, da raspored tih sredstva bude obrnut. Znači da 60% pripada općinama, gradovima i županijama što znači svakom 30%. To bi bilo negdje na tragu jednog prijedlog zakona kojeg je radilo Ministarstvo turizma pred nekih dvije, godine dana. Evo ja se zahvaljujem. Predlažem da se ovi prijedlozi na članak 23., na članak 15. razmotre, jer mislim da su korisni su korisni svima nama, posebno u ovoj gospodarskoj krizi. Mislim da upravo jednim malim pomakom ka decentralizaciji, prijenosom odgovornosti na općine, gradove i županije možemo ostvariti i jedan gospodarski napredak, ne samo u razvoju turizma, nego generalno

Poštovana potpredsjednice, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, predmet ovog zakona je turističko i ostalo građevinsko zemljište koje je ostalo neprocijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije. Kao što smo u nekoliko navrata već danas čuli riječ je o stotinu milijuna kvadrata, jer to je podatak do kojeg je Ministarstvo pravosuđa došlo saznanjima i procjenom. Jer egzaktnih podataka o tome očito nema. Tako da je zapravo i nemoguće procjenjivati koliko je država očito izuzetno loš gospodar do sada izgubila time što su se ovim izuzetno vrijednim prirodnim resursom koristili neki drugi subjekti i ostvarivali dobit, dakle profitirali. Koliko je novca završilo u privatnim džepovima, a ne za dobrobit svih hrvatskih građana i koliko su drugi gospodarski subjekti koji nisu jamili i koji nisu koristili takvu dugogodišnju povlasticu, bili zapravo u jednom neravnopravnom položaju u odnosu na one prve. Ovim zakonom ovakvo bi se stanje u određenoj mjeri trebalo razriješiti utvrđivanjem vlasničkih, odnosno suvlasničkih titulara nad turističkim i ostalim građevinskim zemljištem. Iako se ovim zakonom uređuju još neka pitanja kao npr. pitanje dodjele koncesija ali i pitanje povrata oduzetog zemljišta za vrijeme jugokomunističke vladavine, ali dakako samo u slučajevima koji koji još nisu pravomoćno okončani, ovaj zakon zapravo se primarno može okarakterizirati kao finale, odnosno točka na i procesa pretvorbe i privatizacije koji je započeo 1991. godine. I zato je dobro što ovaj zakon ide u treće čitanje kako bi se što kvalitetnijim rješenjima otklonio taj jedan pravni vakuum koji ovoga trenutka postoji u pogledu vlasničko-pravnih statusa predmetnog zemljišta i kako bi se uspostavila zakonitost, odnosno pravna sigurnost u korištenju ovih vrijednih nekretnina. Jer sve bi to u konačnici trebalo biti u funkciji poticanja investicijske aktivnosti na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu kako je to predviđeno Vladinim akcijskim planom hrvatskog turizma za 2009. i 2010. godinu. Ono s čime sam osobno nezadovoljna, a to nezadovoljstvo su prije mene izrazili još neki zastupnici, to je omjer podjele naknade za koncesiju na zemljištu na kojem se nalaze kampovi. Naime, ovaj zakon predviđa da taj omjer bude 60% u korist državnog proračuna, odnosno države, a 40% da ide jedinicama lokalne, odnosno regionalne samouprave. Obzirom da se sredstva od koncesije moraju koristiti isključivo za potrebe razvoja turističke infrastrukture i za očuvanje turističke resursne osnove, mislim, dakle slažem se sa zastupnicima koji su na isti način o ovome govorili, da bi taj omjer trebao biti obratan. Dakle, da bi trebalo državi ići 40, a jedinicama lokalne samouprave 60%, jer nesporno je da jedince lokalne samouprave daleko bolje i preciznije od države znaju što je u tom smislu njima najpotrebnije i što su one predvidjele u svojim razvojnim planovima. Osim toga ovakav omjer raspodjele naknada od koncesija, bio bi makar mali korak k decentralizaciji. Evo puna su nam usta priča o decentralizaciji, a upravo se i na ovom primjeru vidi kako država i dalje prisvaja zapravo veći dio koncesijskog kolača. S tim u vezi postavlja se još jedno pitanje, a to je kako će se kontrolirati namjensko korištenje naknada od koncesije obzirom da se dio naknade koji je prihod jedinica lokalne samouprave uplaćuje u proračun, a onaj dio naknade koji ide državi trebao bi se uplaćivati u poseban fond za turizam. Ali kako nigdje u zakonu nije naznačeno kada bi se taj fond trebao osnovati i taj dio naknade zapravo će se uplaćivati u državni proračun. Ono što ne bi bilo dobro je da se uplaćena sredstva koriste za krpanje proračunskih rupa, jer bi se na taj način u potpunosti izigrala suština, odnosno osnovna namjera ove zakonske odredbe. I na kraju, obzirom na činjenicu da još uvijek nije donesen novi Zakon o pomorskom dobru posebno važno pitanje vezano za operacionalizaciju ovog zakona je pitanje zaštite pomorskog dobra i to s jedne strane ali i mogućnosti korištenja nekretnina izgrađenih na pomorskom dobru s druge strane. Naime, po ovom zakonu ako se kamp ili dio kampa nalazi na pomorskom dobru trgovačko društvo može zatražiti koncesiju na pomorskom dobru u skladu s odredbama Zakona Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s tim da se ugovorom o koncesiji može steći i pravo korištenja i izgradnje građevina u kampu. Dakle, pritom se postavlja pitanje hoće li to imati za posljedicu da nećemo imati osiguran pristup plažama jer će ih trgovačka društva ograđivati što ni do sada nije bio rijedak slučaj i što je zapravo izazivalo velike probleme na terenu. podržavam što ovaj prijedlog zakona ide u treće čitanje da bi se sve ove dileme u trećem čitanju pokušale razriješiti. Hvala. Hvala lijepa. Jedna replika zastupnik Zoran Vinković. gospodar. Navest ću najzorniji primjer koji doduše nema veze sa turističkim zemljištem ali je to uvijek aktualan, posebno u ovom vremenu aktualan problem bivše upravne zgrade PIK-a Đakovo, Đakovštine d.d. u stečaju koje je država preuzela u svoje vlasništvo i koja već deset godina zjapi zjapi prazna i propada iako postoji odluka Vlade Republike Hrvatske iz 2002. i 2003. godine o preseljenju svih državnih ureda i institucija u tu zgradu. Drugi primjer katastrofalnog vođenja ove politike je rad Središnje agencije za upravljanje nekretninama Republike Hrvatske gdje mnoge jedinice lokalne samouprave obzirom da su usvojile prostorne planove, generalne urbanističke planove gdje poljoprivredno zemljište silom zakona mora prijeći u vlasništvo jedinice lokalne samouprave obzirom da se nalazi sada sada u građevinskom području. Od evo samo za primjer grada Đakova 2006. godine taj Ured za upravljanje nekretninama Republike Hrvatske još uvijek nije dostavio dostavio prijedlog odluke Vladi Republike Hrvatske i na taj način koči razvoj čitave jedinice lokalne samouprave. Istovremeno je to vezano i za razvoj kontinentalnog turizma na području Đakova ali i na području čitave Slavonije. Hvala. Odgovor na repliku. naglasiti vezano za upravo ovaj zakon činjenicu da je ovdje riječ o stotinu milijuna kvadratnih metara turističkog i ostalog građevinskog zemljišta kojem do sada država nije riješila status. I zato je dobro iako sa velikim zakašnjenjem da se sada kroz ovaj zakon to pokušava riješiti, bolje ikad nego nikad. Hvala lijepo. Za pojedinačnu raspravu na redu je zastupnik Vlatko Podnar. **Podnar, Vlatko (SDP)** Hvala lijepo. Gospođo potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Danas kad se razgovara o tom Zakonu o turističkom zemljištu odnosno neprivatiziranom morao bih prvo malo se vratiti u povijest, odnosno način na koji se do prije dvadeset godina upravljalo zemljištem a pogotovo tu prvenstveno mislim na šume i šumsko zemljište. Upravo kampovi pa i turistička naselja koja su nastala šezdesetih, sedamdesetih godina prošlog stoljeća su nastala prije svega dio bilo na nacionaliziranom zemljištu, bilo na arondiranom, komasiranom itd. ali i na onom društvenom zemljištu a na društvenom zemljištu gdje su se nalazile šume šume i šumska zemljišta, upravo i kampovi najvećim djelom na takvim zemljištima jer su bili pogodni za razvoj kamp turizma. Ono što je bilo obično uređivano ondašnjim samoupravnim sporazumima da su na tim šumama gospodarile ondašnje šumarije a da su brigu o uređenju tih kampova itd. također vodile brigu ondašnje šumarije. Na taj način su se i šumarije djelom financirale iz održavanja tog zemljišta a i turistički djelatnici odnosno razna ondašnja društva su također ostvarivala korist. Danas ovim prijedlogom zakona se predviđa da dio negdje oko 2 tisuće 200 hektara takvog zemljišta odnosno 22 milijuna kvadratnih metara prijeđe odnosno da se dio stavi u suvlasništvo, znači u dio onih trgovačkih društava koja su nastala pretvorbom i privatizacijom a dio da gospodari država Isto tako i kod ostalog turističkog zemljišta što nije najsretnije rješenje iz jednostavnog razloga tamo gdje nije privatizirano, znači nije ušlo u postupak privatizacije kompletno zemljište a ovisno o veličini čestice sad je upitno da li je to jedan hektar ili čestica može biti i 100 hektara ovisno kako se uvodi u katastru a na dijelu može biti a je suvlasništvo od par stotina kvadratnih metara i sad sa osnova suvlasništva na jednoj velikoj parceli što nije u redu. Ono što mislim i zbog čega nije najviše to prešlo u pretvorbi i privatizaciji je upravo iz tog razloga zato što su to manje više i šume a to sam i na odboru naglasio i spomenuo šumama se gospodari sukladno Zakonu o šumama. Članak 4. Zakona o šumama govori šta je šuma a članak 17. Zakona o šumama govori tko gospodari tim šumama. Ako je to zemljište u državnom vlasništvu onda moraju gospodariti Hrvatske šume tim zemljištem, odnosno sa tom šumom. Prema tome, dovodimo u koliziju jedan i drugi zakon koji su lex specialis onaj o šumama, ovaj o turističkom zemljištu i molio bih predlagatelja do trećeg čitanja da o tome razmisli. I iz još jednog članka o Zakonu o šumama a to je članak 57. gdje se govori o pravoslužnosti i koji govori upravo o turističkoj namjeni pojedinog zemljišta gdje onda Hrvatske šume imaju pravo izdavanja koncesije odnosno prava služnosti na takvom zemljištu. Iz tog razloga molim još predlagatelja da malo razmisli i da vidi mogućnosti, jer kažem i jedan i drugi su leg specialis, ali ovo prvenstveno iz tog razloga što su što su šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na zemljištima u vlasništvu gospodare isključivo Hrvatske šume, osim ako nije drugačije propisano, ali to moraju biti onda drugi uvjeti koji po Zakonu o šumama imaju pravo neko da gospodare. Evo samo toliko. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Zadnji prijavljen za raspravu, zastupnik Dino Kozlevac. **Kozlevac, Dino (SDP)** Poštovana potpredsjednice. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Nekoliko stvari pokušat ću reći, iznijeti, a da se ne ponovim. Međutim, hoćemo nećemo moramo se ponovit. Prvo, izražavam zadovoljstvo sa raspravom o ovom zakonu. Možda prvi puta imam osjećaj da stvarno svi zajedno radimo i predlažemo i sudjelujemo u raspravi sa jedinom intencijom, a to je da donesemo Nešto nije u redu s ovim, ja se ispričavam. Da donesemo zakon koji će omogućiti da ostvarimo ciljeve koji su pred nama. Slažemo se da je taj zakon trebalo već odavna donijeti. Ja mislim da evo pojedinačne, da bih rekao izuzeci, ali vrlo rijetko u današnjoj raspravi koji su spominjali godine i krivice, moramo reći da li je to 2002., 2004., '95., ali danas smo u 2010. godini i nikad kasno da to napravimo. Međutim, radi se o izuzetnom pravnom aktu koji ima i vezan je uz određene i negativne negativne postupke koji su se dešavali u našoj privatizaciji. Itekako trebamo imat senzibilitet i mislim da ga imamo vezano za donošenje tog zakona. Taj zakon ne bi smio omogućiti novu nepravdu, ne bi smio i ne smije da kažem ozakoniti pa makar i lege artis omogućiti nešto što u određenom trenutku za vrijeme pretvorbe i privatizacije nije bio u redu i mislim da itekako nam je stalo da to napravimo. Zato u startu podržavam sve one koji su predložili da ide u treće čitanje jer zakon treba donijeti, mada po onoj bilo kakav, bolje loš nego nikakav, međutim ovaj zakon mora biti što precizniji, što kvalitetniji i iz njega koliko će to bit moguće, a mislim da će vrlo teško biti zadovoljiti sve. Činjenica je i tu se svi slažemo, i ja prvi puta, da nam trebaju financijska sredstva i da ta financijska sredstva, zajednica, država, titular vlasnik, odnosno svi zajedno trebamo naplatiti naplatiti ta financijska sredstva, 20 negdje stoje i mi ih nismo naplatili. Jesmo u situaciji kada ta sredstva trebamo naplatiti. Privatizacija i vrlo kratko moramo reći da koja se dešavala, pogotovo u turističkom sektoru, bila je duboko nepravedna ako ćemo po pravednosti, a mislim da i pravednost nam mora biti na prvom mjestu, bila je duboko nepravedna. Turistička poduzeća su se razvijala u starom sustavu '80.-tih godina u društvenom vlasništvu, u planskoj dirigiranoj ekonomiji, međutim ta turistička poduzeća su u pravilu onda izgrađena, tu se svi slažemo. Građena su kako doprinosom zaposlenika ili radnika koji su radili u turističkim poduzećima, ali i doprinosom uže lokalne, a i šire zajednice. Sve snage, pogotovo u turizmu na priobalju, su usmjeravane u razvoj turističkog poduzeća kao jedan od značajnih izvora prihoda. Moram podsjetiti da su se ti radnici o kojima vrlo malo govorimo u turističkim poduzećima, jer je prošlo 20 godina već, oni koji su bili u naponu snage danas su više malo zainteresirani uopće šta se s tim šta se s tim događa, da su i odvajali onda se to zvao ostatak čistog dohotka ili kako se to zvalo. Međutim i to je ulagano u tih turističkih objekata. Došla je '91., '92., '93., privatizacija, privatizacijska i pljačka o kojoj se svi slažemo gdje su se u mutnome mutnome ostvarili ciljevi, došla je nesreća, došao je rat koji nas je zadesio i turistička poduzeća i ti radnici, ti ljudi su dali svoj skromni doprinos u tom periodu upravo u zbrinjavanju prognanika, izbjeglica koji su bili. Čuli smo kako su se ponašale banke, odnosno kako su se ponašali vlasnici novca koji su ga imali u tom trenutku.

evo čuli smo prije i to znamo da su morali kupovati skuplje proizvode uvjetovane itd., sve što se događalo, dovedene su u situaciju da su praktički bili preuzeti, ne kupljeni u pravilu nego preuzeti radi tih dugova i radi svega ovoga što je napravljeno. Prema tome ta privatizacija je bila i nepravedna. Banke su danas vlasnice, investicijski fondovi koji su u pretežito stranom vlasništvu, dio tajkuna. Prema tome, 20 godina novi titular, novi vlasnik ne plaća nešto što treba platiti. Mi smo vlasnici, država je vlasnik, odnosno građani Republike Hrvatske su vlasnici. To, slažemo se, treba promijeniti do trećeg čitanja. Nadam se da ćemo sve ugraditi ovo što je predloženo danas. Ono što je potrebno reći je to da je oko raspodjele i koncesionara, odnosno koncesija moramo voditi računa da su danas dijafakti, tu su turistička poduzeća, to su pravne osobe koje djeluju na prostorima, znači ne samo na priobalju nego na prostoru cijele Republike kad govorimo o turističkom zemljištu, ali isto mi se odnosi i na građevinsko zemljište, odnosno ostalo građevinsko zemljište i to su subjekti od kojega zavisi danas i gospodarski rast. Puna su nam usta turizma, mada više puta u donošenju propisa, donošenju svega onoga i zauzimanju generalnih stavova pa do strategije turizma koja nije definirana mi smo u praksi pokazali da toj grani želimo stvarno i suštinski pomoći, upravo onoliko koliko bi ona mogla vratiti i dati na dobrobit cijele zajednice. Prema tome i uvođenje ove naknade, cijele zajednice. Prema tome i uvođenje ove naknade, odnosno koncesije, isto tako moramo imati senzibilitet, međutim s obzirom da titular vlasništva je poznat svatko tko nešto koristi, živimo u takvom sustavu gdje je privatno vlasništvo svetinja, prema tome svatko za neko korištenje mora platiti. Slažem se da mora platiti i da moramo iznaći moduse da ne izazovemo probleme, da ne napravimo probleme turističkom gospodarstvu, ali isto tako moramo voditi računa da to turističko gospodarstvo djeluje u užem i širem okružju i da zajednica itekako ima obvezu i treba i treba činiti da omogući gospodarstvu da se razvija. Prema tome, koncesiju treba uvesti, zakon treba donijeti, treba ga poboljšati i počet naplaćivat ono što nismo 20 godina na žalost naplaćivali. Ono što bih rekao je upravo oko raspodjele. Raspodjela 60:40 koja se predlaže znam da je novac danas stvar koja nam svima zajedno treba. Međutim, raspodjela i to je moj prijedlog mora biti okrenuta u najgorem slučaju 60% u korist jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave, a 40% u korist države. Da li će to biti fond ne znamo, kada će biti formiran, kako će raditi, po kojim kriterijima itd. upravo zato šta i strategiju turizma nismo definirali gdje ćemo ulagati ta sredstva itd. Rekli smo u infrastrukturu, znači u stvaranje uvjeta gdje i kako. Prema tome, moj je prijedlog da se 60% upravo radi svega ovoga što sam naveo iz cijelog povijesnog slijeda razvoja te gospodarske grane kad govorim o turističkom zemljištu omogući i jedinicama lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave da upravljaju sa tim novcem. Mislimo da se taj novac upotrebljava jer tamo se stvaraju pretpostavke i u infrastrukturu lokalnu, širu. Znači, općinsku, gradsku, županijsku. Potrebe su itekako velike. Mi danas u Istri koja je visoko razvijena turistička regija imamo i neasfaltiranih cesta i nemamo mogućnosti i nema novaca bez obzira što opće uvjerenje je da novaca ima. Ali moram reći onoliko koliko daje, koji doprinos se daje pogotovo u državni proračun da im se vraćaju mrvice s kojima nije moguće napraviti. To je jedan od načina kojima ćemo omogućiti jedinici lokalne samouprave koja je izabrana voljom građana i koja je izraz volje građana da može upravljati sa tim financijskim sredstvima. Što se tiče znači odnos 60:40 u korist jedinica lokalne samouprave. Isto tako treba iznaći mogućnost da se kod građevinskog zemljišta, pogotovo koje se u pravilu nalazi u rubnim dijelovima naselja itd. omogući jedinicama lokalne samouprave da mogu ostvarivati svoje ciljeve u izgradnji infrastrukture i svega onoga što je potrebno jer se danas samo u u vlasništvu i u prijenosu vlasništva, govorim samo o tehnologiji gubi puno vremena, a da ne govorim o svemu onome da kod prijenosa gdje se pojedine parcele ili će se sutra nalaziti u vlasništvu Republike Hrvatske u vlasništvu Republike Hrvatske trebali bi biti u mogućnosti i vlasništvu jedinica lokalne samouprave da ostvaruju svoje ciljeve. Na takav način ćemo svi zajedno i tu završavam zaštititi interes, interes Republike Hrvatske je taj da ovu vrijednost koja je neprocjenjiva gotovo bez obzira što imamo brojke koliko to vrijedi danas na nekim tržišnim osnovama da tu vrijednost svi zajedno zaštitimo. Hvala. Zoran (SDP)** Zahvaljujem. Uvaženi kolega zastupnik spominjući jedinice lokalne samouprave u jednom trenutku vezano oko ove raspodjele spomenuo je i regionalnu samoupravu, odnosno područnu samoupravu, pa ne da nisam dobro shvatio, nego bojim se da onda ovaj prijedlog koji je iznio 60:40% u korist jedinica lokalne samouprave ne znači i dodatnu podjelu između lokalne i regionalne samouprave.

i lokalnu samoupravu i regionalnu samoupravu. Ali isto tako i Republiku Hrvatsku. I taj prijedlog je išao na nivou 50% jedinicama lokalne samouprave, 25% regionalnoj regionalnoj samoupravi i 25% državi. Pa bih molio evo predlagača ovog zakona da razmisli o ovom prijedlogu s obzirom da jednu takvu raspodjelu imamo i kod državnog poljoprivrednog zemljišta. Dakle, ovo prije svega bi omogućilo jači razvoj i donekle postupak decentralizacije i mogućnost razvoja turizma u jedinicama lokalne samouprave. Tu prije svega mislim na kontinentalni dio Republike Hrvatske. Odgovor na repliku. uvjeta od infrastrukturnih, od drugih uvjeta se upravo događa na razini lokalne samouprave, odnosno regionalne samouprave. Prema tome, mi imamo od infrastrukturnih problema. Oni se ne mogu ograničiti na područje jedne male općine danas po obujmu ili grada, nego su oni i županijski problem i državni problem. I upravo takva, ali gro problema kao šta nam je i je i politika koju se svi slažemo u ovoj sabornici decentralizacija države, uprave po liniji supsidijarnosti gro problema se rješava na nižoj razini, gro problema se efikasnije, brže bez birokratiziranja rješava na nižoj razini. Prema tome, lokalnoj i regionalnoj samoupravi treba omogućiti s punim povjerenjem upravlja s tim financijskim sredstvima koja zakonom su definirana u što se moraju uložiti. Jer je danas i hitna, primjer hitna pomoć, rješavanje zdravstvene pomoći za turiste. S time se rješavaju znači na tom prostoru i to su sve uvjeti koji su potrebni da bi turizam i upravo prihodovanje tog novca bilo u direktnoj funkciji turizma. Vi danas imate problema gdje za vrijeme turističke sezone i turistički djelatnici i turističke firme su nezadovoljne sa nadgradnjom koja im se pruža na razinama gradova i općina i županije, gdje su gradovi, općine, županije odgovorni a nemaju financijskih sredstava za to rješavati. Evo hvala. Hvala lijepo. Riječ završnu ima predstavnik predlagatelja, državni tajnik Dražen Bošnjaković. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvažene zastupnice i zastupnici. Zahvaljujem se svima na raspravi. Doista, sve ćemo ove prijedloge koji su hvale vrijedni na ovoj sjednici raspravit ćemo do trećeg čitanja, a obzirom da je osnovni koncept zakona koliko vidim iz svih rasprava dobio podršku do trećeg čitanja ćemo sve ove detalje raspraviti, raspravit ćemo i analizirat ćemo sve ono što je i na odborima rečeno. Obavit ćemo još dodatne razgovore sa svim zainteresiranim udrugama i vrlo, vrlo brzo smo u trećem čitanju i ponovno se vidimo. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Istovremeno završavamo i jutarnji rad sjednice. Nastavljamo u 15,00 sati sa Konačnim prijedlogom zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj, odnosno regionalnoj samoupravi. Hvala lijepo! **Bebić, Luka